Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 27. seje Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Nataša Sukič od 17.30 dalje, Luka Mesec od 19. ure dalje, Mojca Žnidarič od 15. ure dalje, Blaž Pavlin od 12. ure dalje, Aleksander Reberšek, Robert Pavšič, Brane Golubović do 12. ure. Vse prisotne lepo pozdravljam! prekinjeno 29. točko dnevnega reda, to je z Mandatno-volilnimi zadevami. Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o opravljanju funkcije poslanke oziroma poslanca Državnega zbora namesto poslanke, ki opravlja funkcijo državne sekretarke. Ker je poslanec, ki je opravljal funkcijo poslanca namesto poslanke, ki opravlja funkcijo državne sekretarke v Kabinetu predsednika Vlade, odstopil, je Državna volilna komisija zboru posredovala sklep, iz katerega izhaja, da pravica opravljanja funkcije poslanke namesto poslanke, ki opravlja funkcijo državne sekretarke v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, preide na Karmen Kozmus Ferjan. Sklep je obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Želi poročevalec komisije besedo? Ugotavljam, da ne. Želijo besedo poslanke in poslanci? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: času, dokler poslanka Jelka Godec opravlja funkcijo državne sekretarke v Kabinetu predsednika Vlade, opravlja funkcijo poslanke Državnega zbora od današnjega dne Karmen Kozmus Ferjan, rojena 24. 2. 1985, stanujoča na Delavski ulici 16, Celje.

nihče. (Za je glasovalo 54.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Poslansko kolegico vabim, da se nam pridruži in zasede svoje poslansko mesto, ter ji želim, da bi v poslanskih klopeh uspešno opravljala delo poslanke.

Državni zbor je na 26. seji sklenil, da opravi razpravo o odgovoru, ki ga je predsednik Vlade Janez Janša podal na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi s povišanjem cen energentov in ostalih dobrin v Sloveniji. Besedo dajem mag. Bojani Muršič za dopolnilno obrazložitev predloga za razpravo o odgovoru predsednika Vlade. Hvala lepa, predsednik, za besedo. Spoštovani predsednik Vlade, kolegice in kolegi! Temeljni razlog za razpravo o odgovoru predsednika Vlade na vprašanje je, spoštovani, draginja. Cene energentov in življenjskih potrebščin letijo v nebo. V odgovoru ste, predsednik Vlade, sicer omenili, da je vprašanje relevantno in da bo vlada ukrepala, za kar bi se vam danes morala tudi zahvaliti. Pričakovala pa sem, da bo vlada do danes sprejela konkretne ukrepe, ki bodo izboljšali položaj državljank in državljanov; a žal temu ni tako. Cene še kar rastejo in rastejo. Najbolj se dražijo energenti in stanovanja. Znova pa so začele rasti cene hrane. Rastejo cene v storitvenih dejavnostih, ki so bile v zadnjem času, v zadnjem letu deležne obsežnega financiranja iz javnih sredstev hoteli, restavracije pa tudi zdravstvo. Razumeti gre, da se z dvigi cen energentov srečuje vsa Evropska unija in tudi druge regije po svetu, ampak ni nepomembno, da se tega zaveda tudi Evropska unija. Zato je Evropska komisija 13. oktobra jasno sporočila, da trenutne razmere terjajo odziv držav, in izdala orodja za ukrepanje in podporo državam članicam Evropske unije. Kar 20 evropskih držav je sprejelo raznorazne ukrepe, celo tudi sosednja Republika Hrvaška je začasno zamrznila cene vseh goriv. Slovenska vlada pa, kot je videti, ne namerava dovolj ukrepati. Medtem se minister za infrastrukturo, pristojen za električno energijo, ukvarja s kadrovanjem v energetiki. Minister za gospodarstvo, odgovoren za deregulacijo cen goriv, je bil še v preteklem mesecu na seji Državnega zbora prepričan, da ni razloga ne za podražitve ne za ukrepe. Dvigi cen energije, energentov pa so že prizadeli socialno šibke in energetska revščina gospodinjstev je vse večja. Veliko gospodinjstev je še pred začetkom kurilne sezone moralo napolniti rezervoarje. 18. oktobra, ko sem vam zastavila vprašanje, so vaši ministri trdili, da regulacija ni potrebna, ker se marže niso zvišale. Naslednji dan je minister Počivalšek jasno povedal, da so se marže trgovcev s kurilnim oljem povišale z 8 na 15 centrov na liter. Še dan kasneje je vlada najavila, da bo znova regulirala maržo na kurilno olje, vendar je uredba začela veljati šele 9. 11. In takrat je postalo povsem jasno, da bo ta ukrep pocenil tisoč litrov olja za vsaj 116 evrov. Torej regulacija deluje, škoda samo, da je niste uvedli pravočasno. Žal se je kurilna sezona začela bistveno prej. Torej kje so rešitve? Hitre in pravočasne rešitve. Cene energije, goriv in kuriv, ki za osebe z nižjimi dohodki predstavljajo velik del stroškov, so ena izmed redkih kategorij dobrin, za katere ima vlada zakonito podlago za regulacijo njihovih cen. In prav ta vlada se je odločila sprva ukiniti vse instrumente kontrole cen, nato pa le – po pritisku javnosti – začela s ponovnim uvajanjem starih uredb, se pravi omejitev marže na kurilno olje 9. 11. na 6 centov na liter, žal spet prepozno. Tako vlada prepozno ukrepa pri regulaciji naftnih derivatov, ki se dvigajo v nebo. Posledično z dviganjem cen naftnih derivatov se dvigajo življenjske potrebščine. Spoštovani predsednik Vlade, želim vas opozoriti, da smo dobesedno pred cunamijem podražitev na vseh ravneh. Ranljive skupine, ki se že danes komajda prebijajo iz meseca v mesec, med njimi so družine z minimalnimi dohodki, enostarševske družine, upokojenci, na kratko – vsi so obupani. Na težave nas opozarjajo Zveza potrošnikov Slovenije, nevladne organizacije, prav tako pa so se pričeli pozivi s strani gospodarskih združenj, ki prav tako terjajo pomoč zaradi motenj na energetskih trgih, zato je pomembno, kako bo vlada iskala ravnovesja med socialnimi potrebami ter tržnimi interesi. Poleg tega, da poziv Zveze potrošnikov dodatno utemeljuje resnost situacije, je treba poudariti tudi, da tak poziv vladi daje podlago za dolgoročno ukrepanje. Zakon o kontroli cen namreč določa, da ima vlada podlago za enoletno trajanje uvedenih ukrepov, če ukrepa na poziv potrošniških organizacij. Spomniti je tudi treba, da je trenutna vlada končala dolgoletno obdobje regulacije cen goriv. Pred tem je bilo obdobje nizkih cen, čas epidemije pa je izrabila za zvišanje trošarin in s tem preprečila, da bi cene padle pod evro na liter. Nato pa so se cene liberalizirale in danes so cene več kot 50 % višje od takratnih. Spoštovani predsednik Vlade, ob hitri rasti cen so državljanke in državljani v brezupnem položaju. Izbira med hrano in ogrevanjem postaja za mnoge slovenske družine realna dilema

Hvala lepa za besedo ter za vprašanja tudi za to razpravo. Je pač aktualna, ne cen energije in hrane, ampak tudi vsega ostalega je v tem trenutku eno od pomembnih vprašanj ne samo pri nas in tudi ne samo v Evropi, ampak pravzaprav na celem planetu. Delno je to povezano s tako imenovanim zelenim prehodom, delno z veliko količino denarja, ki se je natisnila za tako imenovano okrevanje po epidemiji. In večino od tega so razlogi, na katere Slovenija s svojimi instrumenti ne more vplivati, na nekatere pa pač lahko. Je pa treba, preden gremo globlje v to, in za to bo pač več časa kasneje ob koncu razprave kot v teh 5 minutah, vseeno spomniti, da stvari niso tako enostavne, kot so bile sedaj tukaj prebrane. Kajti ko gre recimo za pogonska goriva, teh ni liberalizirala ta vlada, ampak so bila v glavnem liberalizirana spomladi leta 2016, vključno s kurilnim oljem, in samo en manjši del je ostal nereguliran. Poleg tega je treba vedeti, da v ceni goriv osnovna postavka predstavlja nabavo surove nafte oziroma osnovnega energenta in dodatno še raznorazne dajatve, ki so v veliki meri okoljskega pomena. Se pravi, se je treba odločiti, ali bomo zasledovali podnebne cilje, ali bomo te dajatve zmanjšali; in se potem lahko poslovimo od visokoletečih besed, razglašanja podnebne krize, kar tudi prihaja iz teiste strani, in tako naprej. Marže, na katere lahko delno vpliva vlada z regulacijo, predstavljajo 6–7 % cene. In tudi če bi marže pravzaprav ukinili, kar seveda ni možno, to ne bi bistveno vplivalo na maloprodajno ceno energentov. Delno se seveda s tem da regulirati in vlada je ukrepala pri maržah za kurilno olje, kjer smo pač ugotovili, da gre za dvige, ki so šli nad raven tega, kar je bilo pred deregulacijo. deregulacijo. Ta ukrep je vlada sprejela. Učinki seveda niso takšni, kot bi nekdo pričakoval. Gre tudi za vrsto drugih elementov, ki jih je treba upoštevati pri ukrepanju. Drži, da je Evropska komisija v naboru ukrepov, ki jih je možno sprejeti in ki so priporočeni, naštela vrsto stvari, ampak je hkrati v tem istem dokumentu napisano, da je situacija v različnih državah članicah Evropske unije različna in da je te ukrepe možno uporabljati glede na specifično situacijo. Zgolj naštevanje tega, kar je neka druga država naredila,

Na podražitve energentov v tem trenutku daleč najbolj vplivajo divje podražitve zemeljskega plina in deloma nafte. In več imaš recimo v strukturi proizvodnje električne energije plina kot osnovnega energenta, večje so podražite. V Sloveniji te zaenkrat, hvala bogu, še niso zelo visoke oziroma jih za neposredne odjemalce v veliki meri praktično ni, ko gre za gospodinjstva. Zagotovo bo do določenih dvigov prišlo v začetku naslednjega leta, glede na iztek pogodb in tako naprej, večji problem je pri industrijskih porabnikih, in takrat bo vlada tudi reagirala. Delovna skupina, sestavljena iz državnih sekretarjev, je pripravila nabor ukrepov in vlada jih bo sprejemala glede na situacijo, kakršna bo. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Mihael Prevc bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik. Spoštovani predsednik Vlade, spoštovani kolegice in kolegi! Trenutna situacija na trgu energentov je sicer resna, tako kot so jo opisali predlagatelji, a smo v Novi Sloveniji prepričani, da je še obvladljiva. Predstavniki Vlade so že večkrat poudarili, da situacijo spremljajo. In kar nas najbolj veseli, ima vlada v zvez s podražitvami energentov vsekakor v mislih najranljivejše skupine prebivalstva v Sloveniji in bo seveda ukrepala, če bo cene zvišala večina ponudnikov na trgu. Kar zadeva električno energijo, je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec povedal, da je dvig cen do sedaj napovedalo samo eno podjetje, to je Petrol, ki na trgu predstavlja približno 10 % ponudbe. Minister in tudi predsednik Vlade sta jasno povedala, da je podražitev elektrike, ki si jo je privoščil Petrol, neupravičena in skrajno špekulativna. Oba navajata, da v tem primeru ni razloga za strah, saj so na voljo hitri kratkoročni ukrepi, namenjeni predvsem za reševanje stisk najranljivejših, kot kot so upokojenci, zaposleni z nizkimi plačami ter prejemniki socialne pomoči in varstvenega dodatka. Tudi v skladu s priporočili Evropske komisije je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in Ministrstvom za finance pripravilo predlog za zagotovitev finančne pomoči za plačilo povečanih stroškov za energijo najranljivejšim skupinam prebivalstva. Prvi predlog je uvedba tako imenovanega energetskega bona po vzoru turističnih bonov, do katerih bi bili upravičeni prejemniki socialne pomoči in varstvenega dodatka, torej približno 65 tisoč upravičencev. Drugi predlog pa je, da enkratni dodatek v višini ene četrtine cenzusa za prejemnike socialne pomoči izplača ministrstvo ob izplačilu socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, h kateremu se tudi bolj nagiba Ministrstvo za finance, saj je po njegovem mnenju z izvedbenega vidika bolj enostaven. Z obema predlogoma se najbolj ranljivim zagotavljajo sredstva za plačilo energentov. Ostale osebe, katerih dohodek in premoženje presega prag za pridobitev denarne socialne pomoči, pa lahko pri centru za socialno delo zaprosijo za izredno denarno pomoč zaradi nastalih izrednih stroškov, ki so posledica povečanja cen energentov. Na Ministrstvu za okolje in prostor so pojasnili, da se bo v obdobju od leta 2021 do 2023 za zmanjševanje energetske revščine namenilo 266 tisoč evrov. Iz sklada za podnebne spremembe je letos za ta namen namenjenih 90 tisoč evrov, v letih 2022 in 2024 pa še po 88 tisoč evrov. Ta sredstva so namenjena socialno šibkim občanom. Regulacija cen sicer zveni všečno, vendar to ni čarobna palica, s katero lahko rešimo vse težave. Nesorazmerna regulacija bi lahko namreč na drugi strani povzročila tudi težave z oskrbo, gospodarsko nekonkurenčnost in posledično še večje socialne stiske. V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih smo prepričani, da če želimo nadomestiti vse fosilne energente, premog in če želimo biti dolgoročno neodvisni, potem je jedrska energija tista, na katero moramo staviti in kateri je vse bolj naklonjena tudi Evropska komisija. Jasno je, da je v tej situaciji za opozicijo všečno, da to temo v javnih nastopih izkorišča. V političnem smislu to seveda lahko razumemo, vendar pa vlada ni odgovorna samo za svoje besede, ampak tudi za vsak ukrep ter tudi za posledice vsakega ukrepa. Pri tem mora še kako paziti, da ne bi prehitro sprejela kakšnih nesorazmernih posegov v trg energentov, ki bi lahko imeli tudi negativne posledice. V Novi Sloveniji smo prepričani, da je na daljši rok treba dodatno vlagati v obnovljive vire energije. Zeleni prehod nikakor ni del problema, pač pa del rešitve. Druge poti več ni, če želimo biti energetsko neodvisni in če želimo dosegati vse cilje, ki smo si jih zadali, zlasti podnebne. Kot izpostavlja minister Jernej Vrtovec, vedno več držav zavzema stališče, da je del rešitve tudi jedrska energija. In to stališče zagovarja tudi Slovenija. To je naša energetska pot na dolgi rok. Hvala lepa. Spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovani predsednik Vlade, kolegice poslanke in kolegi Današnja razprava je nedvomno dobrodošla in v Poslanski skupini SAB pričakujemo, da bo dala bolj konkretne odgovore, kot je to veljalo za nujno sejo odborov za infrastrukturo in gospodarstvo, na kateri je prejšnji teden tekla razprava o podobnih vprašanjih. Njen potek nas je izjemno razočaral in verjamemo, da je razočaral tudi ljudi. Kot glavni namen nujne seje pretekli teden smo v Poslanski skupini SAB videli zgolj eno stvar, da od predstavnikov Vlade slišimo oprijemljive odgovore in konkretne ukrepe, ki so jih pripravili kot odziv na divjanje cen energentov. Želeli smo si odgovorov, ki bi in bodo ljudi pomirili. In enako velja za današnjo točko dnevnega reda. Ljudem, ki se že sprašujejo, ali kupiti hrano ali bencin, in ki morajo tehtati med osnovnimi življenjskimi dobrinami, država dolguje več kot zgolj zagotovila, da so rešitve pred vrati in da bodo udejanjene. Dejstvo je, da je Evropska komisija državam članicam sredi oktobra predstavila nabor možnih ukrepov. Instrumenti so torej v vladnih rokah in čas je za ukrepanje. Dovolj je govorjenja o tem, kaj vse bi vlada lahko naredila, in čas je za premik k temu, kaj bo naredila in kdaj bo to naredila. Visoke podražitve so napovedane že dalj časa. Danes 30 % dražje ogrevanje, 30 % dražja elektrika, za 30 % dražji tank bencina niso več črnoglede napovedi, ampak kruta realnost. Nihče ne zanika, da na cene energentov vpliva tudi dogajanje na svetovnih trgih, toda to vlade ne razbremeni odgovornosti, da poskrbi za najbolj ranljive državljane in da uporabi vse zakonske možnosti, s katerimi se je na podražitve mogoče odzvati. Za zgled so ji številne članice Evropske unije in vlade, ki za razliko od naše niso bile pasivne in so na nacionalni ravni nemudoma sprejele ukrepe, s katerimi poskušajo ublažiti posledice podražitve za prebivalce in gospodarstvo in s katerimi torej želijo zaščititi svoje državljane. Državljane, ki jim življenja ne otežujejo le omenjene podražitve, temveč tudi dejstvo, da ne bo ostalo le pri njih. Dvig cen energentov se namreč bo in se že odraža tudi pri dvigu cen osnovnih življenjskih potrebščin, storitev in surovin. Ukrepi, za katere so se države odločile, so bili različni. Znižanje DDV-ja, energetski vavčerji za najranljivejše dele družbe, določanje zgornjih cen energentov, nižanje trošarin, če so te višje od minimuma, določenega na ravni Evropske unije, so bili le nekateri od njih. Pa pri nas? Zgolj obljube in napovedi ter nobenih konkretnih rešitev. Na že omenjeni nujni seji se je državni sekretar Košorok večkrat poudaril, da se je vlada z možnimi ukrepi ogromno ukvarjala in analizirala najrazličnejše podatke. Vse lepo in prav, ampak ljudje žal od tega še nimajo nič. Prav tako nas je na seji izjemno zmotilo izgovarjanje na metodologijo o določanju cen, ki da vlado onemogoča pri vplivanju na slednje. Kaj takšnega se nam zdi nedopustno, saj ima vlada vsa orodja in zakonsko podlago, da poseže natančno v to metodologijo. Ko je vlada lansko leto ugotovila, da nadzor cen naftnih derivatov ni več potreben, je ob tem vendarle poudarila, da sta spremljanje in analiziranje oblikovanja cen še vedno potrebna. Prav tako je bilo tedaj izpostavljeno, da bo lahko vlada v utemeljenih primerih uporabila tudi ukrep kontrole cen, kot je to predvideval in predvideva zakon. Gre za Zakon o kontroli cen, ki ureja nadzor nad cenami blaga in storitev na območju Republike Slovenije in ki vladi daje možnost reguliranja cen na trgu, in sicer kadar so za to izpolnjeni pogoji. V Poslanski skupini SAB se zato sprašujemo, kdaj, če ne zdaj, bodo pogoji za to izpolnjeni. Čemu smo priča zadnje tedne, če ne ravno nastanku hudih motenj na trgu pri gibanju cene, ki ga omenja zakon? Toda vlada ostaja pasivna. Razen pri cenah kurilnega olja, se za ostale posege ni odločila. V Poslanski skupini SAB smo skušali k razrešitvi vprašanja prispevati na način, ki nam je kot opozicijski stranki omogočen. K zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2022 in 2023 smo vložili amandma, ki bi v primeru sprejetja vlado obvezal k določitvi cen električne energije, goriv, kurilnega olja in zemeljskega plina. Amandma na naše veliko razočaranje ni prejel zadostne podpore. Če je minister Počivalšek popolnoma zgrešil pri napovedi, da potrošniki liberalizacije ne bodo občutili na svojih denarnicah, pa je imel prav glede nečesa, da se z liberalizacijo začenja nova era. Zares smo zakorakali v novo ero – ero rekordnih cen energentov in ero, ki bo ljudi, ki so v stiski živeli že prej, potisnila v še večjo bedo. In nedopustno je, da morajo ljudje to bedo čutiti v času, ko vlada z denarjem nepremišljeno razmetava na vse konce in kraje. V manj kot dveh letih je ustvarila 8 milijard evrov primanjkljaja, ne najde pa denarja, da bi nemudoma pomagala ljudem, ki so resnično v stiski. Še bolj moteče je to ob dejstvu, da dodatno zadolževanje niti ne bi bilo potrebno ali pa bi bilo potrebno v manjši meri, če bi vlada pristopila k regulaciji cen in omejila njihovo divjanje. Kot omenjeno, v Poslanski skupini SAB od današnje razprave pričakujemo konkretne odgovore na vprašanja – kdaj, kaj, komu, v kakšnem znesku; brez izmikanja in okolišanja. okolišanja. Odgovorov na to temo ne terjamo le poslanci, temveč in predvsem državljani. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Ivan Hršak bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. IVAN Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Spoštovani predsednik Vlade, spoštovani kolegice in kolegi! Danes bomo opravili razpravo o problematiki višanja cen energentov in ostalih dobrin v Sloveniji, kar ima velik vpliv na posameznika, najbolj pa prizadene ranljive skupine, ki so že tako na robu ali pa celo čez rob praga revščine. Tukaj je treba spet pomisliti na starejše, torej na upokojenke in upokojence, ki spadajo v to skupino najranljivejših, zato se nam je v Poslanski skupini Desus zdelo pomembno, da tej tematiki namenimo nekoliko več časa. Energetska kriza zaradi podražitev vpliva na proizvodnjo praktično vseh dobrih, zato je razumljiv poziv k ukrepanju in iskanju kratkoročnih pa tudi sistemskih in dolgoročnih ukrepov. Zavedati se moramo, da je trenutna situacija v Sloveniji tudi posledica dogajanja na mednarodnih trgih energentov. Gre za specifičen pojav, ki ga je treba nasloviti kolektivno, na ravni celotne Evropske unije. Zato je Evropska komisija že izdala sklep, s katerimi je opredelila dovoljene oblike pomoči, ki jih države lahko izvedejo v pomoč ljudem – od znižanj dajatev do neposrednih subvencij ogroženim ljudem. Države članice Evropske unije so, kot rečeno, povezane v skupni energetski trg. Kot reakcijo na trenutne razmere je Slovenija sklicala izredno zasedanje energetskih ministrov, ki je bilo 26. oktobra letos, na katerem so iskali skupne rešitve, ki bodo državljanke in državljane Evropske unije ubranile pred nadaljnjim drastičnim dvigovanjem cen. Na zasedanju države članice niso bile enotne, ali je smiselno sprejemati konkretne intervencijske ukrepe na ravni Evropske unije, ki bi veljali enotno v vseh članicah, zato bodo pred sprejemanjem nadaljnjih odločitev počakali na dodatne analize. Vlada je v vmesnem času že ponovno regulirala ceno kurilnega olja, napovedala tudi možnost uvedbe tako imenovanih energetskih vavčerjev. Nadaljnji ukrepi se bodo po zagotovilu pristojnega ministra oblikovali odvisno od gibanja cen v prihodnje. Nenazadnje je treba omeniti, da se zaradi visokih cen električne energije, kurilnega olja in zemeljskega plina državljani poslužujejo cenejših virov ogrevanja, to je ogrevanja na trda goriva. Gospodinjstva se žal velikokrat ogrevajo z zastarelimi malimi kurilnimi napravami, ki so v Sloveniji glavni vir delcev PM10 in slabe kakovosti zraka. Ko govorimo o energetski revščini, se srečujemo torej z zastarelimi pečmi, slabo izolacijo hiš in visoko porabo energentov. Prehod na cenejše in z vidika ohranjanja okolja bolj sprejemljivo ogrevanje ter energetska sanacija stavb, vse to je povezano z visoko investicijo, ki pa si je žal mnogi državljani ne morejo privoščiti in so tako ujeti v začaran krog revščine. V Poslanski skupini Desus si želimo, da zaradi visokih cen energentov v nobenem gospodinjstvu ogrevanje ne bo postalo vprašljivo. Upamo tudi, da se bo ustavila rast cen ostalih dobrin, med drugim predvsem hrane. Zdrava hrana ne sme postati luksuz, zato se posledično povečuje tudi pritisk na zdravstvo, posledice pa znova čutijo ranljivejše skupine naših državljank in državljanov. Zato vlado pozivamo, da še naprej pozorno spremlja gibanje cen in po potrebi nemudoma sprejema potrebne ukrepe za zaščito pred vsakršno, tudi energetsko revščino. Hvala. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Janja Sluga bo predstavila stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev.

Zadnje tedne smo priča izjemnim razmeram na trgih surovin in energentov, kjer cene iz dneva v dan dosegajo rekordno visoke ravni. Do tega prihaja, ker so globalne dobaviteljske verige deloma pretrgane, čakalne dobe za surovine pa so se precej podaljšale. Podjetja so polna naročil, povpraševanja ne zmanjka, ponudbe pa ni, kar cene še dodatno potiska v nebo. Tako se je tudi v Sloveniji precej podražila nafta, kar že občutimo na bencinskih črpalkah. Cene bencina in dizla so se za približno četrtino povečale glede na enako obdobje lanskega leta, kar je tudi posledica vladne liberalizacije trga naftnih derivatov. Predlagatelj tega ukrepa gospod Počivalšek je ob sprejetju ukrepa poudarjal, da to nikakor ne bo povzročilo dviga cen pogonskih goriv. Nikakor.

Tudi največja slovenska energetska družba Petrol bo čez dva tedna občutno, za 30 %, zvišala ceno elektrike, za 12 % ceno zemeljskega plina. Petrolu naj bi kmalu sledili tudi drugi dobavitelji. Ob zdravstveni krizi nam sedaj na vrata trka še energetska kriza, ki bi lahko za nekatere gospodarske panoge imela še hujše posledice, kot jih je povzročila epidemija Tega se zavedajo tudi v drugih evropskih državah, zato so se z vprašanjem dviga cen na trgu energentov pričele ukvarjati takoj. Nekatere države pa so se že odločile pomagati državljankam in državljanom. Španska vlada je znižala nekatere prispevke, tudi DDV na elektriko, Francija s posebnimi vavčerji pomaga socialno ogroženim gospodinjstvom, Grčija podražitve blaži s subvencijami, pomoč svojim državljanom in državljankam pa tudi podjetjem pa obljublja tudi večina ostalih članic Evropske unije. Vprašanje pa je, kaj smo do sedaj naredili v Sloveniji oziroma kaj je za to naredila vlada. Razen znižanja trošarine na kurilno olje – nič. Zato pozivamo pristojne, da se namesto kadrovskega lomastenja po energetiki raje osredotočajo na ukrepe, ki bi bili namenjeni predvsem državljankam in državljanom in podjetjem, ne pa političnemu okoriščanju s področja energetike za obdobje po volitvah. Energetika sicer predstavlja hrbtenico sodobnega načina življenja in enega od stebrov nacionalne varnosti. Nepovezani poslanci in poslanka zato poudarjamo, da bi morala biti energetska politika v službi blaginje državljanov in temelj konkurenčnega gospodarstva. Pri tem bi moral biti ključni cilj spodbujanje okoljsko trajnostnih energetskih rešitev, zanesljiva in konkurenčna oskrba z energijo ter nizkoogljična družba, k čemur je naša država tudi kot članica Evropske unije seveda zavezana. Poskrbeti je treba, da se vsem državljankam in državljanom zagotovi razpoložljivo in dostopno energijo. V razmerah, v katerih smo se na področju energetike znašli danes, se moramo vprašati, s katerimi strateškimi ukrepi bomo okrepili in nadgradili energetske vire naše države, da bomo v bodoče preprečili podobno skokovito rast cen energentov. Menimo, da bodo meseci pred nami jasno pokazali, da se lahko v krizi vsaka država zanese zgolj in samo na sebe in da je v takšnih razmerah najbolj varno imeti lastni vir. Zato mora biti v interesu naše države krepitev lastnih energetskih virov kot tudi zavzemanje, da bo čim več pomembne infrastrukture na našem ozemlju, naj se gre za plinovode in daljnovode ali pa za ceste in železnice. Nekoč v prihodnosti bo prišel čas, ko bo vse to prišlo prav, in nanj se moramo pripraviti že danes. Nepovezani poslanci in poslanka podpiramo današnjo razpravo o problematiki rasti cen energije. Pred kratkim je bil s strani Evropske komisije objavljen seznam dovoljenih kratkoročnih ukrepov, ki jih lahko države članice uporabijo za namen blaženja vpliva visokih cen na končne potrošnike. Med ukrepi so: finančna podpora ranljivim odjemalcem v obliki vavčerjev, možnost odloga plačila računov, vzpostavitev zaščitnih ukrepov v izogib odklopom z omrežja, začasno znižanje davčnih stopenj ter pomoč podjetjem oziroma panogam, ki jih ta rast rast prizadeva. Tovrstne ukrepe vsekakor pozdravljamo, a ob tem opozarjamo, da bi bilo treba opredeliti tudi srednjeročne in dolgoročne ukrepe, ki bi pripomogli k cenovno dostopni energiji za gospodinjstva in podjetja in ki bi povečali energetsko neodvisnost. Okrepiti je treba tudi odpornost evropskega energetskega trga, zagotoviti varnost energetske oskrbe in podpreti prehod v podnebno nevtralnost. Z uvajanjem sodobnih tehnologij in ukrepov v industriji, z uporabo energijsko varčnejših gospodinjskih aparatov, z energetsko prenovo starih stavb, gradnjo novih, v katerih bo energija v čim večji meri zagotovljena iz obnovljivih virov, lahko porabo energije močno močno zmanjšamo. S tem bomo zmanjšali tudi emisije toplogrednih plinov, na osebni ravni pa prispevali k obvladovanju življenjskih stroškov in hkrati ohranili kakovost našega bivanja. Za zaključek bi rada spomnila, da ima Slovenija v naslednjih letih na razpolago številne vire financiranja energetskih projektov za izvedbo zelenega prehoda. Sredstva bodo na voljo iz evropske kohezijske politike, nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, iz sklada za pravični prehod in pobude React, zato Vlado Republike Slovenije pozivamo, da se projekta črpanja omenjenih finančnih virov loti hitro, učinkovito ter stremi k izkoriščanju vseh sredstev, ki so na voljo v naši državi, ker so ta nujno potrebna za uspešen prehod na čistejše vire energije in bolj zdravo bivalno okolje. Hvala lepa. Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. DUŠAN ŠIŠKO Spoštovani predsednik Vlade, mislim, da je prav, da se pogovarjamo o tako pomembni tematiki. Verjamem, da tudi vam ni vseeno, da so se cene energentov spremenile v tako hitrem času. Upam, da bodo današnja stališča, ne glede na to, kako dobra ali slaba so, obrodila sadove. Trenutno v Sloveniji najbolj dvigujeta prah covid-19 in cene energentov. Žalostno je, da je vlada kljub evropskim in svetovnim napovedim o dvigu energentov šele sedaj uvidela, da je treba tudi na tem področju nekaj narediti. Še mesece nazaj, ko je bilo že kristalno jasno, da so se cene življenjskih potrebščin v septembru 2021 na letni ravni v povprečju zvišale za 2,4 %, mi šele v novembru govorimo, kako naprej. Veliko prepozno, saj so se zaradi cene energentov podražile vse mogoče stvari. Višina plač ostaja vseskozi enaka, cene storitev pa so se dvignile, obrtniki so dvignili cene, cene so šle v trgovinah gor, v restavracijah, se pravi vsepovsod, tudi na položnicah. Dražje je gorivo. Sam tankam dvakrat tedensko in v zadnjem času je račun za poln tank vedno višji. Če se ne motim, so cene goriva v Avstriji nižje. Sloveniji bi moralo biti v interesu, da imamo nižje cene goriva kot sosednje države. Na ta način bi posredno polnili slovenski proračun. Tujci, ki bi tankali pri nas, svoj denar zapravili še v naših trgovinah in gostilnah. Sedaj pa nekateri slovenski državljani hodijo tankat čez mejo, opravijo še nakup in še kaj podobnega, kot na primer spijejo kako stvar in tudi pojejo. Lani septembra, ko smo še plačevali evro za liter goriva, se je vlada odločila, da bo trošarine prepustila v roke ponudnikom. Slovenski nacionalni stranki smo že takrat opozarjali, da je to zelo slaba poteza in da bo na koncu najkrajšo potegnil potrošnik. Po letu dni je vlada le dojela zmoto in z novembrom ponovno začela kontrolirati trošarine. Zanima me, če bi to naredila tudi, če ne bi Evropska komisija dala navodila državam članicam. Evropska komisija nam je tako spet dala neka navodila, kako naj se soočamo z dvigom cen energentov. V Slovenski nacionalni stranki menimo, da bi morala zasledovati potrebe državljanov in ukrepe prilagoditi slovenskemu narodu, ne pa diktaturi Evropske unije. Bomo davke nižali, ker je Evropska komisija tako rekla? Bomo dali subvencije podjetjem, ker je Evropska komisija tako rekla? Bomo ljudem dali energetske vavčerje, ker je Evropska komisija rekla tako? Sedaj pa na ukaz Evropske komisije mi plešemo, kot oni igrajo. V Slovenski nacionalni stranki absolutno podpiramo, da vlada ponovno regulira trošarine. Predlagamo celo, da jih naj usklajuje vsakih 14 dni. Nič nimamo proti energetskim vavčerjem, ker nam je kristalno jasno že od samega začetka, da so cene energentov, proizvodnja in dobava med seboj močno povezane. Zvišanje cen pa bo vodilo le v pomanjkanje in na koncu tudi v svetovno pomanjkanje. Pa nimam v mislih samo tehničnih izdelkov in izdelkov za dom, o čemer dobavitelji in proizvajalci že poročajo, ampak tudi pomanjkanja živeža. Več bi morali narediti na vseh področjih, ne samo na področju energentov. V Sloveniji se več kot polovica prebivalcev greje še na izdelke iz lesa, torej drva, pelete in brikete. Na tem področju nimamo urejenega davka, na kar so nas opozorili sami prodajalci. Kdo je tisti, ki je na koncu oškodovan, mi ni treba govoriti. Zaradi tega smo v Slovenski nacionalni stranki tudi podali pobudo, da se ta davek za les, ogrevanje uredi; in upamo, da bomo tudi slišani. Zaradi ukazov Evropske komisije lani tudi nismo smeli poskrbeti za slovenske pridelovalce in proizvajalce ter na trgovske police umestiti večino slovenskih proizvodov. Tako smo uvažali iz tujine, naši mlekarji in pridelovalci sadja in zelenjave pa so svoje izdelke metali v smeti. Čas je, da poskrbimo za dobrobit slovenskega naroda neodvisno od Evropske unije in končno začnemo sprejemati ukrepe, ki bodo dejansko pomagali našim ljudem. Čas je že, da se nehamo sprenevedati in tekmovati glede tega, kdo lahko z manj denarja preživotari. Jasno je, da bomo čez kak mesec spet vsi tipkali ključne besede na 1919 za družine, da ne bodo zmrznile. Covidna kriza je prinesla krizo tudi na drugih področjih in ni nujno, da se začnemo z njo ukvarjati tukaj in zdaj. Hvala lepa. Bojan Podkrajšek bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke.

poslanske kolegice iz Poslanske skupine SD Bojane Muršič na energetsko krizo v Republiki Sloveniji. Sam sem si, ko sem se včeraj pripravljal na to stališče, postavljal veliko vprašanj, na katera nisem mogel na vsa dobiti odgovore.

cen zemeljskega plina zaradi manjšega dotoka v Evropo in porast cen premoga zaradi povečanega povpraševanja premoga s strani Kitajske zaradi rasti porabe električne energije. Spoštovani kolegice in kolegi, kmalu bomo zašli v tem mandatu v četrto zimo, 21. decembra. Jaz se spomnim zime leta 2020 20. januarja. Snežilo je. Bilo je veliko bolj hladno, kot je danes. Takrat je takratni predsednik Vlade gospod Marjan Šarec odstopil in je dejal takole: Hodim po terenu, ljudje mi izpostavljajo težave, probleme, jaz jih pa s to vlado ne morem rešiti. Dva izkušena politika takrat, ki sta bila v koaliciji, gospa Alenka Bratušek je sporočila sporočila takole: Na področju zdravstva nismo naredili nič. Izkušeni politik mag. Dejan Židan je pa dejal, da najlažje je oditi in pustiti vse probleme za sabo. To se nam je zgodilo v tem mandatu. Spoštovani kolegice in kolegi, v Slovenski demokratski stranki se prav gotovo zavedamo povišanja cen energentov tako na bencinskih črpalkah kot v kurilnicah vseh gospodinjstev v Republiki Sloveniji.

in seveda nam je povedala en zastrašujoč podatek, da v Evropski uniji več kot 33 milijonov ljudi ne more plačevati položnice za ogrevanje. Prav gotovo je ta procent tudi prisoten v naši lepi deželi. Ko sem se pripravljal na to stališče, sem si seveda sproti iskal tudi odgovore,

je vso zgodovino v tem državnem zboru in je od leta 2013 bila tudi vladna stranka. Ne vem, če ste kdaj zasledili, ste se kdaj poglabljali v to, da zelo veliko prodajalcev, ki nam te energente prodaja, dobi dodatek k minimalni plači. Ampak to ni od letos, to ni od lani, to ni od predlani, to ni od tega mandata, to je že mnogo let. Ste se kdaj to spraševali? Meni je nerazumno, da upokojenci, ki so 40 let delali pošteno, plačevali davke, prispevke, danes pa niti ne upajo povedati, da jih zebe, ker pazijo na vsak cent. Spoštovani kolegice in kolegi, to ni od letošnjega leta, to ni od predlani, to ni od tega mandata, to se je dogajalo že prej. prej. Kot sem na začetku povedal, da je veliko lažje postavljati vprašanja kot iskati kvalitetne odgovore. V mislih imam letošnjo zimo, ki prihaja; kmalu bo, 21. decembra. Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da bo ta zima ena bolj zahtevnih v zgodovini Republike Slovenije. To zahtevno zimo lahko rešimo samo skupaj, s solidarnostjo nas v Državnem zboru, tako koalicije kot opozicije, seveda skupaj z vlado. Ker pa govorimo o težavah tistih, ki si ne bodo mogli kupiti energentov, ki ne bodo mogli plačati položnic, se pa zahvalim Vladi Republike Slovenije, predsedniku Vlade, ministrom, da so še pravi čas, ko še ni zime, pripravili vse potrebno, da ljudje ne bodo trpeli. Naša skupna naloga pa je, da najdemo tudi tiste, ki ne potrkajo na vrata socialnih ustanov, ki tega ne potožijo sosedu, Karitasu ali Rdečemu križu. Skratka, ta vlada ima pripravljene rešitve tako z denarno pomočjo, energetskimi boni in socialno pomočjo – z varstvenim dodatkom. To je pomembno. Danes je še jesen, vas pa pozivam, da stopimo skupaj pred to zahtevno zimo in iščemo rešitve za vse tiste, ki so nas izvolili, izven tega Državnega zbora. Naj se še enkrat dotaknem tistih prodajalcev, ki so zelo prijazni, vedno ko prihajaš na črpalko, tudi paziti morajo na vsak cent. Če jim en cent manjka zvečer, ko zaključijo službo, ga morajo dati iz svoje denarnice. Vas pa pozivam, ko gledamo s svojimi očmi posameznike v Republiki Sloveniji že vso zgodovino, ko nam zapravljajo in odnašajo skupni denar, da tudi na tiste pokažemo s prstom, z imenom in priimkom – ne glede, kje smo, ali smo v koaliciji ali v opoziciji da odgovarjajo za svoja dejanja in da ta denar vrnejo tja, kjer so ga vzeli. Če nam bo to uspelo v prihodnosti, bo pomlad, ki prihaja za to zimo, toplejša, svetlejša, ljudi bo pa manj zeblo v zimah. Hvala lepa za vašo pozornost. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Edvard Paulič bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca.

predsedujoči, spoštovani predsednik Vlade, kolegice in kolegi! Že v letu 2020 smo v LMŠ skupaj z opozicijo opozarjali na nevarnost popolne liberalizacije cen energentov s strani aktualne vlade. Danes lahko vidimo, da smo imeli prav. Dizelsko gorivo je v dobrem letu dni dražje za 47 %, 95-oktanski bencin za 34 %, kurilno olje pa za 44 %. Minister za infrastrukturo je na novinarski konferenci 14. oktobra letos izjavil, citiram: »Nobena panika ni potrebna, razmere v Sloveniji glede trga energentov so stabilne. Hkrati bi rad državljane pomiril, kar zadeva cene električne energije in plina, smo na varni strani.« Moram reči, da smo bili v LMŠ nad to izjavo presenečeni, in verjamem, da naše presenečenje delijo tudi državljani in predstavniki in predstavniki gospodarstva. Naj podam samo en primer. Cena električne energije za gospodinjske odjemalce z vsemi davki je bila v drugem kvartalu leta 2021 v primerjavi z drugim kvartalom leta 2020 višja za 23 %. In v prvi polovici leta 2021 se je na letni ravni cena elektrike med vsemi državami EU najbolj povišala ravno v Sloveniji, in sicer za 15 %. Zakaj so ti podatki pomembni? Če pogledamo strukturo rabe energentov v gospodinjstvih, ugotovimo, da predstavljata največji delež ravno električna energija in pa kurilno okolje. Prva se je, kot omenjeno, na letni ravni podražila za 15 %, kurilno olje pa za 44 %. Optimizma ministra Vrtovca ne deli niti Evropska komisija, ki je že 13. 10. izdala širok nabor možnih ukrepov kot pomoč pri energetski krizi. Evropska komisija predvsem poudarja potrebo po hitrem odzivu držav članic. Tako je že oktobra 2021 kar nekaj držav članic Evropske unije sprejelo ukrepe za spopadanje z naraščanjem cen energentov. Nekateri slovenski ponudniki energentov so že napovedali višanje cen, ki bo prizadelo številne slovenske družine, še posebej tiste, ki se že sedaj težko soočajo s plačilom položnic za energente in potrebujejo pomoč. Treba je vedeti, da se je že pred izbruhom energetske krize z energetsko revščino soočalo 32 tisoč gospodinjstev, 254 tisoč oseb pa živi pod pragom tveganja revščine. Tako imamo na eni strani že obstoječe in potencialno nove velike dvige cen energentov, dvig cen hrane, dvig cen storitev, na drugi strani pa bolj kot ne stagnacijo plač. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da je covid kriza določenemu delu prebivalstva realne prihodke še dodatno znižala. Edini do sedaj sprejet ukrep vlade pa je sprejetje Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov, ki je začela veljati 9. novembra 2021 in ki omejuje maržo trgovcev pri prodaji kurilnega olja. Glede na vse navedeno v LMŠ ocenjujemo, da je današnja razprava še kako potrebna, in apeliramo na vlado, da vendarle urgentno pripravi in predstavi nabor ukrepov, ki bodo vsaj omilili, še bolje pa preprečili energetsko revščino državljanov. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Mag. Marko Koprivc bo kot zadnji predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Potem se pa za razpravo pripravi Rudi Medved. Hvala lepa, predsednik, za besedo. Lepo pozdravljeni, predsednik Vlade, spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci!

Posledica tega je seveda neizbežna energetska revščina, če ne bo država oziroma Vlada Republike Slovenije ukrepala. Socialni demokrati se tega velikega problema zavedamo, zato smo že na prejšnji seji Državnega zbora postavili predsedniku Vlade poslansko vprašanje in hkrati pobudo, naj se vendarle vlada zmiga in naredi nekaj, da prepreči te katastrofalne posledice, v katere bi nas pripeljala energetska revščina. Predsednik Vlade s svojim odgovorom poslank in poslancev ni prepričal, zato smo danes spet tukaj in ponovno poteka razprava o tej isti temi. Tudi v vmesnem času smo bili v demokratični opoziciji aktivni. Sklicali smo kar dve seji odborov, spraševali smo ministre, organizirali razne druge posvete. A žal vlada ni naredila nič oziroma naredili ste v vsem tem času bore bore malo. Napovedali ste, spoštovani predsednik Vlade, sicer uvedbo energetskih bonov za pomoč tistim najranljivejšim, a od napovedi v dobrem mesecu ni bilo storjeno nič. Druga stvar, ponovno ste reciklirali izpred petih let zakon o regulaciji kurilnega olja. Ta zakon je stopil v veljavo šele pred tednom dni, se pravi mnogo mnogo prepozno. Ves čas pa ste tako vi, predsednik Vlade, kot ministrice in ministri te vlade, predvsem gospodarski minister, ki je že dolga leta glavni avtor te deregulacije cen goriv, zagovarjali, da je liberalizacija goriv pozitiven ukrep in da zaradi liberalizacije ni prišlo do povišanja cen. Spoštovane in spoštovani, vsi, že ptički na vejah čivkajo, da po dobrem letu dni, odkar se je dokončno dereguliralo cene goriv, ta teza ne drži. Namreč cene goriv, predvsem bencina in dizla, so se v zadnjem letu povišale za več kot 30 %, skoraj 40 %. Rekli boste – seveda, ja, saj so šle cene na svetovnih trgih gor. To vse drži. A ne toliko, predsednik Vlade. In če so bile leta 2009, 2008 cene celo višje na svetovnih trgih, kot so danes, tako visokih cen za goriva v Sloveniji nismo plačevali. In, spoštovane in spoštovani, s strani vlade ves čas poslušamo, da ni še nobene krize, da ni časa za alarme in delanje panike. Mi v opoziciji trdimo nasprotno. Vsi alarmi v Sloveniji že zvonijo. In poleg covid krize bi moralo biti ukvarjanje z energetsko revščino ena ključnih, če ne najpomembnejša tema v Republiki Sloveniji. Ne želimo si, da bodo naše državljanke in državljani zimo preživljali v mrazu, zato ker nimajo denarja za kupiti kurivo. Ne želimo si, da se naši državljani in državljani ob katastrofalnem javnem prevozu ne bodo mogli voziti na delovna mesta in po nujnih opravkih. spoštovani predsednik Vlade, vi trdite, da ni čas za alarme in za delanje panike. Jaz vas pozivam, enako kot sem vas na seji odbora prejšnji teden, kjer ste, spoštovana koalicija, vse sklepe zavrnili. Pozivam vas, danes ni glasovanj, je pa čas za razpravo in morda dogovor, pozivam vas, da nekaj naredite. Že včeraj bi morali narediti. Da nekaj naredite in da preprečite to hudo energetsko revščino in stiske državljank in državljanov. Izkoristite vso energijo, ki jo uporabljate za divje kadrovanje po energetskih podjetjih, za to, da se vendarle skuša ta energetska kriza prebroditi s čim manj žrtvami. Še enkrat, kriza je globalna, nismo je ustvarili mi. Na nas pa je, da jo skušamo prebroditi tako, da bodo predvsem tisti najranljivejši zadeve na nek način prebrodili tako, da jim bo država pomagala, da jim ne bo treba preživljati zime v mrazu oziroma se odpovedovati drugim nujnim dobrinam, zato da se bodo lahko ogrevali. Spoštovani predsednik Vlade, na vas je. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava poslank in poslancev.

Jasno je bilo povedano, da danes govorimo o izjemno pomembni problematiki. Ampak danes ne govorimo prvič o tej problematiki, ampak žal že tretjič. Zato bi res bilo smiselno, da končno ne samo govorimo in poslušamo, ampak da tudi slišimo. Ko je predsednik Vlade omenil, da bo vlada spremljala situacijo, na samem primeru, ki sem vam ga povedala v zvezi z regulacijo marže na kurilno olje, je bilo jasno povedano, da če bi to bili storili prej, bi lahko državljanke in državljani prihranili najmanj 116 evrov za tisoč litrov kurilnega olja. In določeni ljudje so res v velikih stiskah. In ko ste tudi omenili, da so pogonska goriva bila liberalizirana spomladi, ja, delno to sicer drži, vendar 23. septembra 2020. Na 33. redni seji je ta vaša vlada sprejela informacijo o stanju na trgih naftnih derivatov in je ugotovila, da ukrep kontrole cen po izteku veljavnosti obstoječe uredbe, s katero se je regulirala cena 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva zunaj avtocest in hitrih cest, ni več potreben.

Če bi imel nek interes, če bi poslušal ljudi, če bi videl, kaj se dogaja na terenu, do tega ne bi prišlo in bi prej urgentno posegli v te zadeve. v te zadeve. Nova Slovenija je poudarila in tudi navedla, s katerimi ukrepi bi potem lahko pomagali državljankam in državljanom. Pričakovala sem sicer, da bo na to opozoril predsednik Vlade, ampak dobro, tudi to še nekako sprejemam. Energetski boni. Ja, načeloma lahko rečemo – super, fino, energetski boni, ampak to so energetski boni za 65 tisoč upravičencev, to je tistih naj, najbolj ranljivih, ki imajo denarno socialno pomoč in varstveni dodatek. Ampak, spoštovani predsednik Vlade, zavedati se je treba, da niso zgolj in samo ti najbolj na udaru, te najbolj ranljive skupine. Zavedati se je treba, da 250 tisoč državljank in državljanov živi pod pragom revščine. Tudi ti so izjemno izjemno na udaru. Dva zakonca, ki dobivata minimalno plačo in imata dva šoloobvezna otroka, enostavno ne zmoreta plačevati stroškov te energije, nakar pa se še potem začne dogajati, da se hrana draži, stroški v šoli se dvigujejo. In enostavno ljudje so na robu obupa, ljudje trkajo na vrata in enostavno to ne bo šlo. Bilo je sicer govora, da lahko zaprosijo za izredno socialno pomoč, če se najdejo v stiski. Ja, saj tudi to absolutno drži, vendar ranljive skupine nimajo težav samo s kurjavo, ampak imajo tudi problem s temi gospodinjskimi aparati, ki pač po nekem določenem obdobju odpovedo in jih je treba kupiti. In kolikor sem seznanjena od centrov za socialno delo, večinoma te skupine iščejo pomoč za te večje gospodinjske aparate, ki so malce dražji. Mogoče pralni stroj, pralni stroj je danes nujno potreben. Ne vem, ali bomo začeli spet prati perilo na roke kot v starih časih. Potem imamo raznorazne druge stvari, tudi hladilnik je že danes nujno nujno potreben, in za te stvari ljudje jemljejo izredno denarno socialno pomoč. In potem bodo pa ponovno oklevali, ali vzamejo za ogrevanje, ali se odločijo za nakup novega gospodinjskega aparata. Tu je veliko veliko vprašajev. In res, več kot 250 tisoč ljudi živi pod pragom revščine, tem je treba prisluhniti in razmišljati tudi o tej skupini. V glavnem moram reči, tako kot je kolega Podkrajšek povedal, da je lažje postavljati vprašanja, odgovore je pa zelo zelo težko dajati. Ampak vlada je za to, da ima odgovore, da prisluhne vprašanjem in odgovarja in tudi sprejme ustrezne ukrepe. Če se dotaknem tudi tega, da smo že pripravili dve seji na to problematiko, kjer smo predlagali določene zadeve, pa so bili ti naši sklepi, ki smo jih predlagali, takoj zavrnjeni s strani koalicije. Naj vam povem nekaj banalnih zadev. En sklep se je glasil tako, da se naj oblikuje strokovna skupina, ki bo pripravila analizo stanja z naborom možnih ukrepov pa časovnico.

Kaj je s tem ukrepom narobe? Tu bi res mogoče, predsednik Vlade, mi odgovorili, kaj je s tem sklepom narobe. Ne glede na to, da vam že to nalaga Zakon o kontroli cen, v drugem odstavku 6. člena, da je treba pripraviti analizo stanja. Jaz ne vem, kje smo, ali imamo neko analizo stanja, ali vse ukrepe sprejemamo oziroma boste sprejemali ad hoc, ne vem. Potem, na podlagi analize naj v roku meseca dni sprejme ustrezne ukrepe za zaščito in nadzor nad cenami električne energije, kuriv in goriv. Tudi tukaj ne vem, v čem je težava, da to ni bilo takrat sprejeto. Jaz res ne vem, ker če bi že te stvari bile sprejete, bi se midva danes še lažje pogovarjala, absolutno, ker bi vedela, kaj je bilo narejenega. In enostavno na tem mestu jaz ponovno ne razumem koalicije, ki se tako odloča. odloča. Odbor je tudi predlagal, da pri načrtovanju interventnih ukrepov za pomoč prizadetim prioritetno pomaga potrošnikom in gospodinjstvom, ki jih pesti energetska revščina. Pa tudi tukaj jaz enostavno ne vem, kaj je narobe, da to ni za podpreti; in bi nekako danes že vedeli marsikaj več. Mi sicer vemo, da moramo tem skupinam pomagati. Potem, tudi sklep, ki je bil predlagan, da se dopolni proračun, da se v proračunu 2022 zagotovijo dodatna sredstva za ukrepanje v prihajajočih mesecih. Ker jaz verjamem, da bo vlada prej ko slej prišla do ugotovitve, da bo treba pomagati tem skupinam, ki enostavno bodo pred dilemo, ali ogrevati stanovanje, če smo samo pri ogrevanju, ali kupiti hrano. In odbor je tudi predlagal, da bi sprejeli sistemske ukrepe za zeleni prehod in vključili preprečevanje energetske revščine. Jaz res ne vem, zakaj so bili ti sklepi gladko zavrnjeni s strani koalicije, kajti jaz verjamem, da bi bili ti sklepi en korak naprej. Vlada bi imela na mizi določene zadeve in bi tudi ukrepala bistveno bistveno lažje. Ja, res, iščimo rešitve, stopimo skupaj, ampak nehajmo se samo pogovarjati, dogovarjati pa spremljati situacijo, kajti časa nam zmanjkuje. Ljudje morajo danes imeti toplo stanovanje in elektriko prižgano. Res apeliram, konkretno katere ukrepe in kateri sektorji gospodarstva so najbolj prizadeti, bi vas lepo prosila, predsednik Vlade, da mi na to odgovorite. In na kakšnih strokovnih podlagah in utemeljitvah boste sprejemali ukrepe?

Hvala lepa. Čisto na kratko na nekatere zadeve, ki niso točne. Kar se tiče teh sklepov, ki ste jih citirali. Vlada je to vse naredila. Kar se tiče pravičnega prehoda, ne samo da se vlada s tem ukvarja na ravni Evropske unije, se s tem ukvarjamo, oblikovali smo Just Transition Fund, ki je inštrument za naslavljanje teh problemov. In na voljo so sredstva za to in Slovenija jih oziroma jih bo uporabljala. Ni ta vlada liberalizirala cen pogonskih goriv, razen v manjšem delu. Cene pogonskih goriv ste liberaliziral leta 2016, ko ste bili socialdemokrati krepko v vladi. Liberaliziral ste vse cene, vključno s cenami kurilnega olja, z izjemo dizla pa 95-oktanskega bencina na avtocestah. Samo to je ostalo regulirano in to se je liberaliziralo lani, s tem da smo zdaj ponovno regulirali marže pri kurilnem olju. Vi ste to liberalizirali, ne mi. Je pa zanimivo, kako nekatere stranke, ki se imajo za liberalne, danes tukaj za to govornico zagovarjajo stoodstotno regulacijo; ne vi, ampak nekatere druge, tako da je polno nesmislov. Nesmisel je tudi to, da naj bi to, ko se je lani oktobra liberaliziralo cene dizla pa 95-oktanskega bencina na avtocestah,

vse ostalo je cena osnovne surovine plus ostali davki, med drugim tudi okoljski. Liberalizacija s 47-odstotnim povečanjem nima nič oziroma tam, kjer smo ugotovili, da je malo prispevalo k dvigu, kot pri kurilnem olju, smo regulacijo uvedli nazaj. Netočnih je bilo tudi polno primerov, ko se je najavilo, kaj so druge države naredile. naredile. To, da je Evropska komisija predlagala ta nabor ukrepov, je tudi naša zasluga, ker smo pritiskali nanjo, da to naredi, osnovni vzrok ni bil to, kar se je dogajalo v Sloveniji ali pa kar se v tem trenutku še vedno dogaja v Sloveniji, ampak to, kar se je dogajalo v Španiji in še v nekaterih drugih državah, kjer so se jim iztekle dolgoročne pogodbe za plin in nove pogodbe so bile štirikrat dražje. štirikrat dražje. In se je to takoj prelilo v ceno predvsem ogrevanja, tudi industrijske proizvodnje in posledično v drastičen skok cen. In tam je bil drastičen skok cen. cen. Ukrepi, ki so v tem naboru, ne morejo biti enaki tam, kjer so se nekatere stvari podražile za 400 odstotnih točk, in tam, kjer so se podražile za 30. to tudi jasno piše, saj vsi govorite o nečem, česar verjetno sploh niste nikoli prebrali, gre za nek dokument, ki je celota. Govorjenje o tem, da v Sloveniji živi 254 tisoč ljudi pod pragom revščine. To je statistični podatek, ki se računa glede na povprečni dohodek.

ali pa je manjši od tistih, ki so v tej kategoriji v Luksemburgu, ker je to statističen podatek, ki nič ne pove o dejanskem stanju, pove samo nekaj o razporejanju razpoložljivega dohodka po prebivalstvu. Marže za goriva, za bencin, za dizel in za kurilno olje pred deregulacijo so v Sloveniji obsegale za bencin 76 % evropskega povprečja,

Zdaj pa k bistvu, vzroki za podražitev energentov so predvsem v treh skupinah. Za resno razpravo o tej temi je treba o tem nekaj vedeti oziroma nekaj povedati. Eno so naravni vzroki, imeli smo sušo v Evropi, imeli smo malo vetra na severu Evrope, bila je daljša zima od povprečja v večini Evrope, kar je vse povečalo porabo energentov in hkrati zmanjšalo proizvodnjo energentov iz tako imenovanih obnovljivih virov, iz vode in vetra. Uveljavili so se nekateri ukrepi tako imenovanega zelenega prehoda oziroma prehoda na brezogljično družbo. Tukaj so nekatere dileme dodatno, ki še obstajajo v zvezi z obdavčenjem oziroma tako imenovano taksonomijo, povečale te dileme v energetiki, ker če se ne ve, koliko bo nekaj obdavčeno, potem se tudi ne vlaga v te vire. Gospodarstvo reagira na stanje, kakršno je; in to v tej situaciji ni pomagalo in še vedno ne pomaga. Tukaj so oprte dileme glede tega, ali bosta zemeljski plin in jedrska energija

kakšne bodo dajatve, kakšna bo cena in posledično kakšna bodo vlaganja in kako bodo države članice iskale rešitev v svojih nacionalnih bilancah. bilancah. Na drugi strani se je v času okrevanja po epidemiji povečala poraba energije. Evropska unija je, po domače rečeno, natisnila veliko denarja, še več so ga natisnile Združene države, Kitajska itak to vedno V tem trenutku praktično vse zaloge plina, ki so na trgu, Kitajska odkupuje po cenah, za katere niti ne vpraša. Kolikor zahtevajo, toliko da. To seveda vpliva na oskrbo drugih trgov. Kitajska kupuje tudi vse razpoložljive dobave premoga. Glede na to, da so imeli v polovici države redukcijo in tudi plača, ne glede na to, kakšna je cena, kjer pač denar tiskajo, več ali manj, zaradi tega v tem trenutku tudi ni mogoče napovedati, da se bo stanje bistveno izboljšalo do konca zime. Lahko bi rekli, da ne vemo, kaj bo naslednji mesec; ampak jaz moram reči, da v glavnem vemo, da se to stanje ne bo bistveno izboljšalo in da je treba računati na težko zimo, ko gre za oskrbo z energijo in tudi ko gre za cene. Trenutno na evropski ravni potekajo razprave in usklajevanja in tudi spopadi okoli tega, kako ravnati pri nadaljnjih obdavčitvah neelektričnih avtomobilov pa stavb glede na energetsko potrošnjo. Če se obdavčitev tega dvojega ne zamakne, potem bo to dodatno vplivalo na draginjo. Jaz upam, da bomo tukaj uspeli prepričati fundamentaliste, ki govorijo o podnebni krizi in jo hočejo razglasiti in tako naprej, da ima to svojo ceno se je treba odločiti, ali se bo ta prehod delal tako, da bo trajnosten, vzdržen in pravičen; ali tako, da bomo veseli kazali celemu svetu dobre številke v Evropi, ob tem, da Evropa emitira zgolj 8 % vseh toplogrednih plinov, na koncu pa bomo uničili našo industrijo in osiromašili prebivalstvo. To imejte pred očmi, ko se v istih nastopih zavzemate za dve kontradiktorni smeri. Ko gre za konkreten problem, zaradi katerega bi ta razprava itak morala potekati, je vlada ustanovila delovno skupino prej, preden ste vi sprejeli ta sklep, ki spremlja to stanje in ki je tudi predlagala ukrepe, ki bodo sprejeti. Ko gre za energetske vavčerje oziroma bone, bodo pač uvedeni, vendar je poleg tega, da se odločimo, da to uvedemo, treba približno vedeti, kakšni so ostali okviri, komu in koliko. Jaz upam, da bo proračunska razprava produktivno zaključena in da bodo ti okviri sprejeti. Kar se pa tiče vprašanja, komu, pa lahko uporabljamo samo inštrumente, ki jih imamo. To, da govorimo o 250 tisoč teh, ki živijo pod pragom revščine, popolnoma nič ne pove o energetski revščini. To je samo prazna demagogija in vsi, ki to številko navajate, morate vedeti, kako se sploh pride do nje. Ko gre za stroške ogrevanja in elektrike, lahko najranljivejši skupini s tem pomagamo in bomo pomagali; samo moramo vedeti vsaj približen obseg, da se ne bomo s tem ukvarjali vsak teden. Kar se tiče nekaterih drugih ukrepov, ki ste jih navajali, recimo prepoved odklopa ranljivim in tako naprej; to pri nas že obstaja, ti inštrumenti so pri nas uveljavljeni. Pri nas ne morete odklopiti elektrike nekomu, če to ogroža njegovo zdravje ali življenje in tako naprej. Pri pogonskih gorivih, ki jih edine lahko kažete, kjer so številke večje, kot so bile pred enim letom, treba vedeti, da, prvič, pred enim letom so bile cene nafte na svetovnem trgu negativne. Proizvajalci nafte so plačevali dodatna sredstva tistim, ki so nafto takrat kupovali, ker je bila poraba nizka, zato da so se znebili načrpanih količin. Danes je zaradi omenjenih razlogov to stanje popolnoma obrnjeno. In tukaj rešitve, rešitve, ki jih ima vlada v rokah, niso v zamrznitvi marž, ker je to minimalna stvar, čeprav tudi to bomo naredili, ko bomo ugotovili ali pa ko bo regulator ugotovil, da se to izkorišča. Če marže ukinemo, kaj se bo zgodilo? Tisti, ki prodajajo bencin na črpalkah, tega ne bodo več prodajali, ker se jim ne bo izplačalo. Tukaj to ni neka čudežna stvar, poleg tega nič ne boste dobili. Je pa seveda manevrski prostor pri dajatvah. Lahko znižamo davke. Boste glasovali za znižanje DDV-ja pa okoljskih dajatev za pogonska goriva? Samo to pomeni, da bo v proračunu luknja in da denarja ne bo za mnoge druge stvari, ki jih ranljive skupine prav tako potrebujejo. In je treba tukaj presoditi. Je pa tukaj manevrski prostor, ker dajatve, tudi okoljske, predstavljajo verjetno okoli polovico cene pogonskih goriv. In seveda so po moje tukaj pri energentih še kar znatne rezerve. Ko beremo o enormnih plačah in nagradah direktorjev državnih podjetij v energetiki, ki letijo v nebo, in razkošnih reklamah, ki jih spremljamo, in poskusih, da se privatizirajo državne energetske firme, in potem, ko se takim ne podaljšajo mandati, kričite – vsi smo Robert Golob.

Tukaj sigurno so še kakšne rezerve, zaradi katerih mogoče so podražitve lahko manjše ali pa jih ni. Zdaj se morate odločiti, ali ste zdaj vsi Robert Golob, ali ste tisti, ki so socialno ogroženi zaradi teh visokih cen. Oboje ne bo šlo. In moram reči, mimogrede, v tridesetih letih jaz še nisem srečal revnega socialnega demokrata. To je včasih malo preveč demagoško, kar tukaj poslušamo. Obstaja pa tukaj še en problem, ki je samo delno omenjen. To je podražitev tudi drugih dobrin, vključno s hrano. In ko govorimo o tem, koliko denarja nameniti za blažitev stisk zaradi podražitve energentov, se je treba zavedati, da to ni edini problem, ki prihaja na mizo, in da je treba nekaj rezerv pustiti tudi za vse ostalo. ostalo. Na to temo se bomo še pogovarjali. Vlada bo ukrepala. Ukrepi bodo toliko bolj učinkoviti, kolikor bo manj demagogije v razpravi. Hvala lepa.

minister Počivalšek, ki pa je takrat zavajal javnost kot tudi partnerje, da bo konkurenca naredila svoje, da spremlja in da se ne dogaja nič. Če je minister takrat zavajal prejšnje vlade, potem je zavajal tudi vas. To je treba pač izpostaviti. Veseli me pa tudi to, da ste navedli tudi to, da nižanje davkov seveda jemlje državi tudi sredstva za ukrepanje. To me veseli, da se tega tudi zavedate, kajti to bo še v bodoče pri pripravi kakršnihkoli zakonov zelo zelo prišlo na plan. Jaz danes ne želim, da bi nekako kritizirali karkoli, mi smo želeli, da vlada čim hitreje ukrepa, kajti čas je tukaj res tisto, kar moramo vsi skupaj upoštevati. Prepozno ukrepanje bo pustilo neslutene posledice in ko se bodo cene dvignile, jih bo spraviti nazaj na neko raven izjemno izjemno težko, oziroma

Govorimo o možnem naboru ukrepov, ki bi ublažili, na splošno rečeno, draginjo. Draginjo, kar zadeva energente – tako naftnih derivatov, elektrike, plina. Pa slišimo vmes med razpravo seveda o tem, kako je bilo takrat, ko je odstopila Šarčeva vlada, kar mislim, da s trenutnim stanjem na področju cen energentov pa res nima kakšne velike zveze, ali pa o tem, kako je opoziciji všečno razpravljati o tem. Seveda ni všečno, nikomur ni všečno razpravljati o tem. Nas pa skrbi. Skrbi zato, ker od vlade, tako od predsednika Vlade, zdaj smo slišali, kot tudi od ministrov, pristojnih za to področje, predvsem ministra Počivalška in Vrtovca, slišimo – mi spremljamo situacijo, spremljamo situacijo in bomo odreagirali, ko bo čas. čas je že tukaj, pravzaprav je čas že bil. Gospodarski minister ob tej zares enormni podražitvi naftnih derivatov ves čas straši, da če bo vlada kakorkoli posegla na to področje, bomo pa ostali brez bencina, nafte, kurilnega olja; in daje primerjavo z neko situacijo v prejšnji državi, torej pred več kot tridesetimi leti. In pravi, da vlada bo po potrebi, če bo treba, po analizi marž naftnih trgovcev spet sprejela odločitev o začasnem reguliranju marž, kar smo že slišali in vsi skupaj vemo, da reguliranje marž bistveno res ne bo očitno vplivalo na ceno naftnih derivatov. Pravi pa tudi, da si ne moremo privoščiti vplivati – in tudi nimamo vzvodov – na cene naftnih derivatov, ki so rezultat cene surove nafte na svetovnem trgu. Jaz verjamem, da Slovenija seveda ne more vplivati na ceno surove nafte na svetovnem trgu. Je pa zanimivo, kakšni špekulanti so tako dobavitelji kot tudi trgovci. In da je to, kar se nam zdaj dogaja na področju cen naftnih derivatov, rezultat predvsem izrazite špekulacije; ker nafte na svetovnem trgu ne primanjkuje, nimamo teh podatkov, nihče ni zmanjšal količin črpanja. In tisto, kar bode v oči,

Ampak takrat je bila nafta na svetovnem trgu 120 dolarjev. Zdaj so maloprodajne cene naftnih derivatov pri nas presegle tiste izpred več kot desetih let, cena nafte na svetovnem trgu je pa 80 dolarjev. Kakšna enormna razlika! Maloprodajna cena pa višja kot takrat. Zato je seveda na dlani,

je pa po drugi strani inštrument znižanje davčnih stopenj in trošarin na energijo, ne samo na naftne derivate. To je inštrument, ki ga vlada lahko uporabi. Tudi ni res, da je bila sprostitev liberalizacije cen naftnih derivatov lansko leto tako minorna, da nima bistvenega vpliva. Seveda je bila velika in bistven vpliv ima, ker so se sprostile cene 95-oktanskega bencina in dizla na bencinskih črpalkah zunaj avtocest, zunaj avtocest, kar pomeni v celotni prodaji seveda levji delež. vlada bi vsekakor lahko posegla na to področje, ampak slišimo, da je treba še počakati, da je treba še preanalizirati, medtem ko evropske države – zdaj predsednik Vlade je tukaj samo Španijo navajal pa z nekimi 400 % podražitev plina, ampak ni samo Španija uvajala določenih ukrepov, ki blažijo posledice te draginje, še zdaleč ne. Tudi druge evropske države, nekatere so se odločile tudi za znižanje davčne stopnje pri pogonskih gorivih. Tudi za tak ukrep so se odločili, sosednja Hrvaška je zamrznila cene naftnih derivatov. Da

cene elektrike, minister Vrtovec je rekel, da letos se cene ne bodo dvignile, pa smo tik pred koncem leta. Ja, letos. Kaj pa prihodnje leto? Ampak

Minister Vrtovec pravi, da ni pristaš kakšnih regulativnih inštrumentov na tem področju. Minister Počivalšek pa na drugi strani pravi, da je pa ravno pri elektriki regulacija najlažja, da ni tako enostavna, ampak da je pa najlažja. In verjame, da bomo tudi najlažje ukrepali, če bo potrebno. bo potrebno? Sprašujem, kdaj bo potrebno. Vse bomo storili nekoč. Edini ukrep zaenkrat, kar zadeva cen elektrike, ki že rastejo in bodo očitno v prihodnjih mesecih še bolj, edini ukrep za zdaj je zamenjava direktorjev elektropodjetij. To smo videli. Če bo to znižalo ali pa ohranilo cene elektrike na tej ravni, jaz ne vem, ampak zaenkrat vemo samo za ukrep menjav direktorjev, s katerimi seveda ta vlada nima nič. In seveda še posebej minister za infrastrukturo s tem nima nič. Ali bodo vavčerji tisti, ki bodo ublažili socialno stisko zaradi dražitve energentov? Ja, so možni kot verjetno delni ukrep, ampak zagotovo bi moralo iti razmišljanje tudi v prilagoditev davčnih stopenj in trošarin na energente. Če vam navedem, kako se daljinsko ogrevanje po vsej Sloveniji

se recimo daljinsko ogrevanje na letni ravni, če je imel nekdo račun 370 evrov, draži na 560 evrov. In na primer, topla voda 110 na 166 evrov na letni ravni. To pa so enormne številke, ki bodo seveda povzročale tudi socialne probleme. In zato je bila seveda naša želja, da od vlade izvemo, kako in kaj kani ukrepati v teh razmerah, in se nam torej besedna zveza »spremljamo situacijo« pač v tem trenutku ne zdi dovolj.

Dvakrat skupne seje odborov, danes tudi ponovno o tej problematiki. Kaj nam to pove? To nam pove, da je situacija v državi resna, da se na poslanke in poslance, obračajo ljudje v stiskah, tu pa poslušamo razglabljanje predsednika Vlade, od katerega sem danes pričakoval, da bo prišel z nekimi konkretnimi ukrepi. Tudi nekorekten bi bil, če ne bi rekel, da pozdravljam tisto, kar so naredili glede kurilnega olja. Ali je bilo prehitro ali prepozno, o tem nima smisla izgubljati časa, je, kar je; ampak glede na kopico drugih inštrumentov, ki jih ima vlada v rokah, pa bi lahko intervenirala ob teh naraščajočih cenah energentov, predvsem v luči kurilne sezone, v katero smo že kar globoko zabredli. Predsednik Vlade je v tistih petih minutah, ki nam jih je namenil, rekel, da bo do določenega dviga ogrevanja verjetno prišlo v začetku naslednjega leta, ko se bodo iztekle pogodbe o zakupu cen energentov. To je ciklus, ki se ponavlja vsako leto, ampak ne bo prišlo šele januarja, spoštovani kolegice in kolegi, podražitve so danes in tu, ali nam paše ali ne. Jaz ne bi danes razpravljal o vzrokih, ki so privedli do tega, kar se dogaja na trgu cen energentov. Za to nisem niti kompetenten niti pristojen pa mislim, da jih je več ali manj dobro povzel v svoji predstavitvi tudi predsednik Vlade, mi smo tu, da opozorimo, da imamo eno kopico ljudi, ki so v stiski, ki rabijo pomoč. Danes je že moj predhodnik prejle malo omenil, jaz imam poslansko pisarno v Hrastniku in tudi v Trbovljah. Hrastniku je ogrevanje toplarne, vam bom povedal, da ne bom razpravljal o ne vem kakih trendih na energetskih trgih, ampak konkretno tisto, s čimer imajo težave ljudje.

Strah, ker preprosto populacija z najnižjimi prihodki teh enormnih dvigov ne bo zmogla. To je tisto, kar je bil osnovni razlog za sklic obeh sej in tudi verjetno namen kolegice, ki je odprla to problematiko, ki je tudi povod za to današnjo sejo. Nekaj kar konkretnih predlogov je tudi vlada dobila. Jaz sem bral dopis Zveze potrošnikov Slovenije, ki ga je sopodpisalo kar nekaj nevladnih organizacij. Tam je bilo nekaj čisto konkretnih predlogov, ki so vsi v pristojnosti vlade in lahko ukrepajo. mi pa zdi skrajno, spoštovani kolegice in kolegi, podcenjujoče, da mi predsednik Vlade pove, danes izjavi, da podatek o 250 tisoč ljudi, ki živijo pod pragom revščine, da ta podatek nič ni povedal, da je to samo demagogija. To je pa žalostno. Če je 620 evrov, kakor je najnižja pokojnina, demagogija, pa so verjetno tudi v tej kategoriji tule notri, res, da je to podatek, ki ni njemu v ponos pa nobeni vladi, tudi prejšnji ne bi smelo biti, da smo pripeljali, da imamo generacijo upokojencev, ki v bistvu dnevno čakajo na pomoč, da preživijo iz meseca v mesec, na Rdečem križu pa še kje. Danes je pa situacija taka, da pa zmrzujejo ob radiatorjih, ki jih imamo montirane. Vlada lahko dobi od upravljavcev podatke, boste videli, presenečeni bi bili, koliko je porabe pri nekaterih – nula. Plačajo samo tisto priključno moč, ker preprosto se ne izide. In res je vprašanje zjutraj – ali boš ogreval, ali boš jedel popoldne. Pa to ni demagogija, to je žal kruta realnost kar številnih upokojencev, upokojenk in tudi ostalih socialno šibkih. Veseli me, da je kolega Podkrajšek iz SDS, največje vladne stranke, rekel, da je pred nami težka zima. Zato nas poziva, da stopimo skupaj. Seveda. Mi smo naš del, kar se tiče opozicije naredili, opozorili na težave, ki je težava v tej državi. Zdaj ste na vrsti vi, spoštovana koalicija, da ukrepate

Če so se v lanskem aprilu številni upokojenci, če govorimo o tej populaciji, malo med sabo gledali in nejeverno spraševali, zakaj so dobili dodatek dobrih 14 dni po razglasitvi epidemije,

Hvala za besedo, predsedujoči. V uvodu svoje razprave bi se rad najprej odzval na dve informaciji, ki sta se pojavili v dosedanji diskusiji, potem bom pa nadaljeval z analizo situacije rastočih cen energentov in ukrepi, ki bi bili potrebni, da to zamejimo. Torej prva dva odziva. Predsednik Vlade gospod Janez Janša je vprašanje reševanja energetske revščine in opozicijskih pozivov k temu, naj vlada vendarle proaktivno pristopi, povezal z vprašanjem zmanjševanja izpustov in odziva na podnebno krizo, in sicer je bil njegov argument relativizacija teže podnebne krize – češ, poglejte, Evropa ustvari samo 8 % globalnih izpustov, kaj bomo mi uničevali svoje gospodarstvo, če pa tako malo prispevamo; da smo pa mi v opoziciji tisti, ki se moramo odločiti, ali smo na strani energetsko revnih gospodinjstev, ali smo na strani reševanja podnebja. To je bil nekako komuniké, ki ga je vrgel v eter. Tu je treba takoj povedati, da ja, statistično v tem hipu Evropska unija oziroma Evropa dejansko je odgovorna za 8 % izpustov, ki poganjajo podnebni zlom, ampak na račun svoje lastne industrije, ki jo je outsourcala v države tretjega sveta. In v statistikah držav tretjega sveta se pokažejo ti izpusti, čeravno se končni proizvodi, ki so v teh tovarnah narejeni, porabljajo v Evropi oziroma znotraj Evropske unije. unije. Reči, kako mi v osnovi ne prispevamo kaj prida k globalnim izpustom, češ da je teh samo 8 %, preprosto ne drži, takoj ko malo pobrskamo po situaciji. Je pa naravnost perverzno, da se vprašanje podnebnega zloma razrešuje na plečnih revnih ljudi v tej državi, kar je tudi neka tiha predpostavka, ki jo je v svojem odgovoru predsednik Vlade Janez Janša izpostavil. Saj niso reveži tisti, ki poganjajo podnebni zlom. Kapitalizem je tisti, ki poganja podnebni zlom, in daleč največ izpustov proizvajajo bogati, bodisi kot velike pravne osebe, korporacije, tudi vojaškoindustrijski kompleks, bodisi tudi kot posamezniki. Drugi odziv, ki bi ga rad izpostavil, pa je vprašanje same deregulacije. Logika deregulacije pogonskih goriv, naftnih derivatov in takoj naprej, češ, dajmo vse prepustiti trgu, država naj čim manj posega, je skupna točka političnega razreda in leitmotiv ukrepov, ki se vlečejo sedaj že čez tri vlade. In tu je pa predsednik Vlade Janez Janša po pravici povedal, da niso oni ali pa samo oni deregulirali te zadeve. Saj do deregulacije, vsaj delne deregulacije goriv, je prišlo že pod vlado Mira Cerarja pa se je potem nadaljevalo pod vlado Marjana Šarca. Skupna točka vseh teh zadnjih treh vlad na tem področju je minister Počivalšek, ki je očitno uspešno peljal svojo deregulacijsko agendo za naftne korporacije in dobavitelje skozi tri vlade. In posledice, s katerimi se danes soočajo, pa so rastoče stopnje energetske revščine. Da se razumemo, politike deregulacije, politike privatizacije niso nekaj, kar bi bila kakršnakoli ekskluziva znotraj naše države. To je logika napredovanja globalnega kapitalizma v zadnjih desetletjih na celotnem razvitem Zahodu in je v zadnji inštanci pripeljalo do tega, da danes sedimo na seji, na kateri se pogovarjamo, kako cene energentov letijo v nebo in kako ljudje v tej državi trpijo in da se lahko nadejajo težke zime, ker ne bodo imeli za kurjavo. Ampak od kod je ta podčrtujoči fenomen rastočih cen energentov sploh prišel? Takoj ko vemo, da se proizvodni stroški energentov v resnici niso podražili, moramo iskati razloge v organizaciji proizvodnje in preskrbe, ki očitno omogočajo nekje nekomu, da si v tem hipu reže veliko večji kos kolača, kot si ga je v preteklosti; in posledice prenašanj na gospodinjstva in preostanek gospodarstva v obliki višjih marž, torej višjih cen za porabnike. Drži, da lahko to diskusijo in raziskovanje problema začnemo, rekši – ja, cene energentov na globalnih trgih so se dvignile, ampak namesto da delovanje globalnih trgov obravnavamo kot nekaj, kar je zdravo za gotovo, moramo prav to vzeti pod vprašaj. Tržna organizacija preskrbe z energenti tako na ravni proizvodnje kot na ravni distribucije je v srcu tega problema. Če se proizvodni stroški energentov na eni strani niso zvišali, pa je na drugi strani skokovito porastla cena, med enim in drugim kosom enačbe je pa trg – kaj je torej problem? Ja, ta trg sam. Ta tržna organizacija na podlagi preteklih desetletij deregulacije in privatizacije je sam problem. Preprosto neki subvencijski ukrepi za to ne zadostujejo. Ni dovolj, da država z javnim denarjem vseh državljank in državljanov izda tako imenovane energetske vavčerje. Je nujno, zato da se tukaj in sedaj revnim ljudem pomaga. Jedra problema pa to ne bo odpravilo, ker gre v resnici samo za subvencioniranje energetskih korporacij in prav nič drugega. Enako velja za rezanje trošarin in druge oblike deregulacije, kot je umikanje države iz določanja cen energentov. Kratkoročno in tukaj in sedaj to lahko – pravim lahko, ker ni nujno, da bo – pomaga revnim gospodinjstvom in ljudem, ki trpijo energetsko revščino, ampak na koncu dneva gre v osnovi spet za subvencioniranje proizvodnih in dobavnih energetskih korporacij, ki so rastoče cene energentov sploh zrežirale in organizirale. Kar bi morali torej storiti, je, da se znotraj države organiziramo za nacionalno preskrbo in za proizvodnjo kot strateško panogo, kar energetika je. Tam, kjer je v preteklosti prišlo do privatizacije, bi bilo treba trend obrniti, zato da se celotni sektor energetike vrne v javne roke. To je prvič. Drugič, upravljanje s to energetsko infrastrukturo mora slediti neprofitni logiki. Preskrbo z energenti bi morali obravnavati kot človekovo pravico, ne pa kot biznis, na katerem se dela dobiček. In prav enako držo bi morala Slovenija zavzeti na ravni Evropske unije. Tudi tam bi bila potrebna regulacija, tudi tam bi bila potrebna nacionalizacija energetske panoge. Mislim, da je jasno iz vsega, kar sem navedel, da je sam globalni trg, na katerega se danes sklicujemo, kot zdravo dejstvo In da je sam globalni trg preskrbe z energenti tisti, ki ga je treba ukiniti in nadomestiti z demokratičnim planiranjem, ki bo v zakup vzelo stvarne potrebe tako državljank in državljanov, ljudi, gospodinjstev, ki so koristniki teh energentov, kot preostanka gospodarstva. Ker ravno to špekuliranje na trgu v režiji proizvodnih in dobavnih korporacij je tisto, ki poganja aktualno energetsko krizo in rast cen. Preprosto se ne smemo zadovoljiti, da jih z ukrepi subvencioniranja in deregulacije še naprej nagrajujemo, s samim razlogom problema je treba presekati. S tega vidika je regulacija dobra v odnosu do trga, ampak nacionalizacija je boljša. Hvala lepa, spoštovani predsednik, za besedo. Kolegice in kolegi! Poslušam mojega kolega Miha Kordiša, kako govori o nacionalizaciji evropske energetike, evropskega energetskega trga. Skratka, so mi misli ušle nekam drugam. Pa tudi dejstvo je, kaj za Slovenijo lahko rečem, kar se tiče energetske odvisnosti – vode ne damo, nafte nimamo. Kaj bomo nacionalizirali? Smo Smo se zavezali, da ne bomo imeli hidroelektrarn, nafte nimamo, zemeljskega plina nimamo. Ne vem, kako in kaj; po njegovem nam sledi neka energetska varnost, pa vseeno. Mislim, da je kriza epidemije prišla do te točke, da nas strezni na vseh področjih. Trezni nas na odvisnosti – in seveda tudi na trgu živil – energije. Trezni nas na odnosu do sočloveka, do življenja, do solidarnosti. In zagotovo nismo v lepih in zavidljivih časih. Prihaja težko obdobje, tako kot po vsaki epidemiji. Nekaj dni nazaj sem gledala, kaj je povzročila španska gripa po celotnem svetu. Verjetno je še kdo od vas to gledal. Niso bili rožnati časi. Vrniti so se morali k tistemu bistvenemu, to pa je zaupanje v človeka, zaupanje v znanost in seveda tudi solidarnost. Starejši nas pogosto opominjajo, da smo mogoče izgubili stik z naravo, življenjem in ljudmi. In nas sprašujejo, kam gremo; da smo živeli v obdobju debelih krav, da smo si vse privoščili, da nimamo da nimamo čuta oziroma da smo nekam potisnili čut za varčevanje, da ne znamo delati z dobrinami, ki so redke. Vse to

Danes je bilo rečeno, da imamo demagogijo nizkih penzij. Če imamo demagogijo nizkih penzij, potem računam, da boste podprli Zakon o dohodnini, kjer predlagamo tisoč 500 evrov olajšave za seniorje, se pravi za upokojence. upokojence. Le na ta način bomo lahko nekaj skupaj naredili za upokojence, za tiste, ki dejansko so odvisni od tega, koliko dobijo ali pa kakšno višino pokojnine dobijo. Da je demagogija mogoče tudi na strani stranke, ki je predlagala tako vprašanje, kaže, ko sem potegnila članek iz leta 2015, 16. oktober, Dnevnik, Odpis dolgov se je do zdaj izkazal kot strel v prazno. Tudi to je bila demagogija. Leta 2015, takrat vodili ministrstvo za delo Socialni demokrati, ko se je govorilo o odpisu dolgov vsem, ki imajo dolgove do vrtcev, do komunale, do Elektra in vse naprej. Tukaj kaže, da je tudi ta demagoški pristop do odpisa dolgov bil res samo demagoški, ker nenazadnje v tem članku v Dnevniku je zapisano, da so iz ukrepa večinoma izpadli starejši,

Zato očitek, da kako se bo uvedba energetskih bonov izvajala, zagotovo mogoče ne na način, kot je bil v odpisu dolgov, ampak na način, ki bo dejansko pripomogel tistim, ki bodo energetske bone potrebovali. To pa so tisti, ki so najrevnejši, bodisi starejši bodisi družine, ljudje, ki živijo sami v stanovanjih, skratka, prepričana sem, da bo ta uvedba energetskih bonov prišla do tistih, ki to potrebujejo. Dejstvo je, da se je maloprodajna cena električne energije in zemeljskega plina spreminjala, ni je pa mogoče regulirati, te cene se določajo prosto na trgu, pa saj to vsi veste. In da je začasno mogoče zmanjšati plačevanje nekaterih prispevkov, ki so vezani na plačila elektrike in plina, a te izpade prispevkov je treba vzeti drugje ali pa jih dodatno zaračunati pozneje. Bilo je rečeno, da ni bilo nič narejeno in da se je elektrika podražila, ampak lahko rečem, da v času korone, saj smo vsi tukaj sedeli, se je električna energija znižala, da je takrat vlada poskrbela za to, da so bile položnice nižje. In da nas mogoče res najbolj bremeni ravno ta zaveza k podnebnim ciljem, ki se jim ne moremo odreči brez posledic za izvajanje potrebnih ukrepov za izpolnitev podnebnih zavez. Lepo je slišati, kaj vse bomo naredili, da bomo očistili našo zemljo, ki je dejansko potrebna očiščenja, pa vendar to pomeni spremembo načina življenja, kar pa zagotovo ne more biti od danes na jutri, ampak je to postopek. Zavezani smo, da bomo to spremenili v desetih letih, v teh desetih letih imamo čas, da se na to pripravimo, in da tudi energetsko siromašne države, kot Slovenija nenazadnje je, ker nimamo lastnih virov, poskušamo največ narediti na tem, da bomo samooskrbni in da bomo s pomočjo tega tudi najmanj obremenjevali okolje. Mislim, da nikakor ni prava pot, da se brezglavo zagovarja neko doktrino, ampak da je rešitev zagotovo v solidarnosti, v sobivanju in kolikor bomo lahko drug drugemu pomagali. Še enkrat naj povem, da ne vidim realnosti nekega nacionaliziranja energetskega evropskega trga, to je popolnoma

Hvala lepa. Kolegica Iva Dimic je prepričana, da bodo ti boni pomagali najranljivejšim. Jaz bi jo mogoče na tem mestu opozorila – mrzlo je že danes,

Šoštanj, da je tretjina iz Nuklearne elektrarne Krško in tretjina pride iz hidroelektrarn oziroma obnovljivih virov energije. Kot članica EU smo tudi mi zavezani k zmanjševanju porabe premoga in se bo treba v doglednem času oziroma v desetletjih dogovoriti, kako ta manko energije, ki se proizvaja iz premoga, nadomestiti in da nadomestitev tega deleža ne bo preveliko breme ne za gospodinjstva kot tudi ne za gospodarstvo.

bila odvisna od uvoza električne energije – tule imam podatek za 2019 – 61 %, za leto 2020 – 56-odstotna odvisnost od uvoza električne energije.

temu botruje tudi povečana gospodarska rast. In tako pridemo do nekega fenomena – svetovno povpraševanje po plinu in premogu, predvsem Azija in EU.

Mi te smeti plačamo, da jih nekdo odpelje in da jih nekdo skuri.

proizvodnjo toplotne energije iz premoga, gradi plinsko parno turbino. Ne vem, zakaj se niso odločili za moderno sežigalnico.

na strani občin, občine so odgovorne, da kadrujejo odgovorne kadre in da nadzirajo poslovanje komunalnih podjetij. Včasih so tam delali kar malo po kavbojsko. imamo še eno veliko težavo – to je predvsem umeščanje projektov v naš prostor. Zadnji primer so Mokrice. Upravno sodišče je zopet zadržalo izvajanje, ker pač

Pa bi na koncu še nekaj kot zaključek strnil. Na električni priključek je vezano plačilo RTV-naročnine. Jaz mislim, da bi lahko ta prispevek tem socialno ogroženim ukinili.

Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Se bom vseeno poskušal malo bolj držati teme, ker če bi jaz šel tako na široko, bi me, zlasti vi, gotovo opozorili, kar lastnim kolegom ne boste naredili. Če damo na stran neko demagogijo, je kar nekaj resnice povedal in predsednik Vlade in kolega Kordiš in tudi kolega Rosec. Jaz se dejansko v bistvu strinjam z njim, da bi mi potrebovali vsaj dve moderni sežigalnici. Še preden je to popularno postalo, da ste iz Državnega zbora, Odbor za infrastrukturo, začeli obiskovati Dunaj, sam jaz to že kot profesor seveda počel z mojimi študenti daleč prej, resnici na ljubo. In jih seveda locirali tam, kjer se največ smeti tudi proizvede. V tisti sežigalnici vKřbenhavnupa recimo sežigajo celo angleške smeti, kolikor jaz vem. Ampak naša tema je zdaj energetska revščina predvsem na področju ogrevanja tukaj in zdaj, sredi zime. Energetska revščina, kot je Soniboj povedal, ki jo številni imajo, doživljajo že desetletja. In več kot cinično je to, kar je ubesedoval predsednik Vlade, da je pač nek podatek o številu revnih državljank in državljanov, ena osmina je njih, zgolj nek statistični podatek. Jaz bi lahko bil ciničen pa bi rekel – Ja, poglejte, velika večina nas

Vmes sem tudi slišal, da mi itak nič ne vemo pa da nič ne beremo, okej, pa Kitajci so še krivi. Mi imamo tukaj neko težavo, ki bi jo morali zdaj ta trenutek reševati. Bruegel zgolj eden meni ljubših slikarjev, Bruegel je tudi eno najboljših mislišč, eni pravijo, da celo najboljši think tank v Evropi. Poguglajte Bruegel pa poglejte – nosilni članek je ravno problematika energetske revščine, nazadnje so ga obnovili v petek, kjer jasno kažejo ukrepe po evropskih članicah na tem področju. In velika večina resnih držav je šla v te ukrepe že septembra. Ene na začetku septembra, nekatere res tudi zaradi tega, kar je Janša povedal, ker so jim pač zelo zrasle nove pogodbe, nove nabave zlasti zemeljskega plina,

maja ravno ne ogrevaš isto kot decembra. Pravilno je rekel Janša, ne gredo cene gor samo energentom, cene na splošno gredo gor. Kaj to pomeni? To pomeni tudi, da bo šla inflacija gor, seveda Evropska centralna banka ni FED, ni Velika Britanija, to pomeni, da prej ali slej bodo šle tudi obresti gor, to pomeni tudi, da bodo naši dolgovi postali dražji. Recimo, čudi me, da do zdaj noben – pa se vsi trkate, zlasti na vladni strani, koalicijski, kako ste domoljubni – ni omenil problematike kmetijstva. Tudi tam nas čaka en hud izziv in huda revščina, zlasti po – z izjemo vinogradnikov – zelo slabi letini. In če temu prištejemo še javnofinančni primanjkljaj, nas čaka v bistvu ena velika bula,

predpredvčerajšnjim, septembra. Dvajset mesecev ste vladali z odloki, zdaj ko ste dobesedno skoraj vse zavozili – a, zdaj pa dajmo sodelovati. Kje je prostor sodelovanja s parlamentarno opozicijo? Parlament. Več kot 50 vas je v štartu podpiralo tak način vladanja, tudi Zorčič, tudi Sluga, tudi kdo drug. ko je pa kuzla šalo vzela, kot se reče v ljudskem jeziku, ja, zdaj se pa dajmo imeti radi in bomo, ne vem, februarja segreli napol zmrznjene omice. omice. To je resni statistični podatek. Zlasti so problematična tako imenovana enočlanska gospodinjstva, ki ga večinoma predstavljajo prej starejše gospe, pogosto vdove, z nizkimi penzijami, ki v bistvu čuvajo flete po Jazbinšku za svoje vnuke in zmrzujejo. To so v bistvu neka dejstva. Dejstvo je tudi, da imamo že tretjo deregulacijsko vlado s samooklicanim kozjanskim bikom na isti funkciji. Se opravičujem, tako so njegovi piarovci rekli, da tako on govori, citiram. To so neka dejstva, s katerimi se bi bilo treba soočiti. Dejstvo je tudi, da takrat, ko se je šlo v deregulacijo, smo v bistvu samo v novi levici bili proti temu. Ostali ste tako malo čiki miki. In potem še slišim od, ne vem, očitno so zdaj v fazi nekega new agea, enesijevcev – dajmo biti skromni, dajmo se imeti radi in Slovenija je energetsko siromašna država. To enostavno ni res. Dajte, kolega Rosec, podučiti, prihajate iz energetike, vaše kolege iz NSi. In namesto da bi se pogovarjali o energetski revščini na nekih konkretnih ukrepih, kako, komu, kaj pomagati, kaj z nekimi vavčerji, kaj z začasnimi znižanji določenih dajatev na tem področju, saj tukaj neke tople vode ni za odkrivati, mi na široko pleteničite, kako bomo dosegli podnebne cilje ali jih ne bomo dosegli v desetih letih. To je v bistvu izmikanje odgovoru na na vprašanje. Srednjeročno je pa seveda ta problematika povezana s stanovanjsko politiko in z mobilnostjo, prometno politiko in v bistvu s politiko reindustrializacije in še čim. Ampak danes smo mi nekako pričakovali, če se že septembra ni naredilo ali v prvi polovici oktobra, da v tistih 15 minutah Janez Janša pove, katere ukrepe bo vlada naredila. Ne pa da jaz poslušam, kako jaz itak ne vem in nič ne čitam. čorav sem ratal od česa? Od tega, ker sem gledal lepoto SDS-a 53 let. Jaz sem za knjige v življenju toliko dal, kot je Janša dobil za tisto parcelo v Trenti, za Snežićevega maseratija, če hočete; pa se vam ne bom za to opravičeval. In vsaka vlada mora take zadeve reševati, ne pa joj. Saj ni važno, tudi če bi vse tisto, kar je Janša govoril, bilo stokrat bolj res, kot na tri četrt laže, če bi vse vlade pred to bile stokrat slabše, kot jih on hoče prikazovati, to ni izgovor, da zdaj, v tem trenutku ne rešuješ tega, kar bi moral reševati. je enostavno, odprite si Bruegel, preberite za tistih 17, 18 držav, kako se rešuje, pa se bomo potem pogovarjali naprej. Ker do takrat vam bom jaz rekel, da vi nič ne berete. Hvala za besedo.

Najprej bi se obregnil ob besede kolega Kordiša, ki je izjavil, da bi nacionaliziral energetski trg v Evropski uniji. Žalosti me, da je kriza epidemije včasih tudi kriza idej. Najboljše, da Evropo spremenimo kar direktno v Venezuelo. Populizem in demagogija v težkih časih nikoli, nikoli ni prinesla rešitve ali misije, ampak na žalost večje trpljenje in bedo. Ampak vrnimo se k naši razpravi. Današnja razprava glede odgovora na poslansko vprašanje v zvezi s povišanjem cen energetike in ostalih dobrin je vsekakor potrebna, pa vendar ni potrebe, da ustvarjamo in dvigamo strah med državljankami in državljani Republike Slovenije. Populizmi in rokohitrske rešitve tukaj nimajo kaj iskati. Sedanja vlada, poslanci koalicije in minister Jernej Vrtovec polagajo vso resnost sedanjemu problemu, povezanemu z dvigom cen energentov v Sloveniji, Evropi in tudi svetu. Pripravlja se vrsto ukrepov, pri nekateri zdaj še ne morejo stopiti v veljavo, še preden se cene v Sloveniji bistveno zvišajo. Naj kolegice in kolege na tem mestu ponovno opomnim, spomnim, da je do sedaj morebitno zvišanje cen napovedala le ena družba, Petrol, d.

znova regulirane. Marže pri ceni kurilnega olja so znova regulirane. Lahko znašajo največ 6 centov na liter, ob napovedi regulacije cen pa se je cena za liter spustila. Še stranka Levica je na odborih priznala, da je za dvig cen energentov kriv bliskovit dvig, skok cen energentov na mednarodnih trgih, se pravi, da mogoče ni sedanja vlada ravno vsega vsega kriva. Ampak da obnovimo malček situacijo. Povpraševanje po energentih je ogromno, energentov pa po drugi strani primanjkuje, tudi zaradi zmanjšanja kvot, nečrpanja oziroma nefrackinga v Združenih državah Amerike in zaradi ogromno ogromno drugih dejavnikov, na katere na žalost ta vlada nima nikakršnega vpliva, čeprav nam bi rad marsikdo tudi to pripel. Mnogi mnogi med vami ne veste, da se goriva ne plača ob naročanju tankerja, ampak takrat ko ta tanker pride v tvojo luko in črpa. To se pravi, veleprodajna cena se določi takrat, ko se tanka; in ne, ko se kupuje oziroma naroča. In tako se cena lahko bistveno razlikuje od plačila in naročanja. To bi rad samo kolegice dodatno poučil. Nepoznavanje in očitno zavajanje državljank in državljanov glede liberalizacije cen je tukaj ogromno. Kaj to sploh pomeni? Jaz vem, da iz svoje duše in srca vedo, da nič drugega kot to, da se frekvenca preračunavanja cen goriv dogaja pogosteje. Ko cene goriv padajo na svetovnem trgu, nam je zelo lepo, ko se cene vsak dan hitreje nižajo. Na žalost pa zadeva deluje tudi v obratno smer. smer. Državljanke in državljane je treba spomniti, da pri gorivih država sedaj bistveno manj pobere kot leta 2013 in 2014. Tukaj imamo graf, kjer jasno vidimo, da država sedaj bistveno manj pobere kot leta 2013, 2014. Sedanja vlada bo na perečo problematiko, od katere ne bežimo, odgovorila z energetskimi vavčerji. Prvi izračuni kažejo, da naj bi jih prejelo 66 tisoč ljudi. Sedanji minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec aktivno rešuje morebitno energijsko krizo v Sloveniji še pred zimo in tudi širom Evrope. Naj Naj povem, da proaktivnost ministra se kaže tudi s sklicem sveta ministrov za energijo, čeprav nekateri pravite, da je bilo to sklicano prepozno, ampak jaz mislim, da je bilo to učinkovito. Če se vrnem nazaj k poročilu Evropske komisije, je zelo jasno. Tudi na odboru sem o tem razpravljal, ampak dajmo še enkrat ponoviti. Cene energentov so v Sloveniji doživele bistveno najmanjši skok

večjo rast kot Slovenija. Za konec pa, jaz zelo rad vpletem tudi Evropski parlament. Slovenija ima 8 evropskih poslank in poslancev. Robert Schuman, praoče, in ostali praočetje so zametke Evropske unije videli v Evropski skupnosti za premog in jeklo, ki je v času prerastla potem tudi v Evropsko unijo. Nekateri slovenski poslanci so v preteklosti spisali več odprtih pisem, idej v teh pismih na žalost ni bilo. Bile pa so obtožbe – kako kako slovensko. V preteklosti so slovenski evropski poslanci predlagali roaming, skupino proti raku in tudi pametne vasi. Zakaj sedaj evropski poslanci ne predlagajo vzpostavitve posebne agencije za načrtovanje proizvodnje energentov v Evropi in izven?

pridelal 870 milijonov izgube; koliko denarja bi lahko šlo v zmanjševanje električne energije. V preteklosti

Zame je zelo nedopustno, da želimo nacionalizirati energetski Evropski uniji, vsaj nekateri, in s tem nas želijo nekateri vrniti v neke pretekle čase, kjer so poznali tudi redukcijo elektrike. Mogoče pa želijo prav ti, ki to želijo, da

V belih srajcah se slikati na balkone pa naredijo jumboplakat kot vaši ministri? Naloga ministra je, da rešitve išče in uvede sedaj. Tam gledam kolega Pogačnika. Ko ste SDS v opoziciji, vedno si govoril, kako bodo naftni derivati kot v Avstriji in kako bo vinjeta 50 evrov. Seveda so se sedaj časi spremenili, ampak dajmo se vsi zresniti. Sedaj je treba iskati rešitve. Ne pa kot dva zakonca, ki bi se morala ločiti 30 let nazaj, se bodo kregali, kdo je za kaj kriv. Sedaj potrebujemo rešitve. Spoštovani kolegi, predlagam, da se v skladu s poslovniškimi določbami odzivate, če je potrebno. Ni nobene potrebe, da kršite določbe, in potem se tudi zadeva zapelje v čisto drugo smer. Besedo ima Mojca Žnidarič. Izvolite. MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Strinjam se, da je današnja razprava potrebna, vendar niso potrebna tako številna zavajanja. Najbrž se vsi zavedamo, da gre za svetovni problem dviga cen, in verjetno tudi vsi vemo, da cela Evropska unija tudi že razpravlja o možnih ukrepih, torej kako pomagati državljanom Evropske unije. unije. Kaj ste med razpravo še problematizirali? Predlagateljica je rekla, da pristojni odbor, na katerem ste že razpravljali o tej tematiki, ni potrdil niti sklepa, da bi se ustanovila neka delovna skupina in raziskala to področje, analizirala težave. Zakaj ta pristojni odbor tega sklepa ni potrdil? Zato, ker delovna skupina na nivoju državnih sekretarjev že deluje in tudi že preučuje vse predloge, ki so bili dani tudi na nivoju Evropske unije. Večkrat ste seveda zavajali in obtoževali sedanjega in bivšega ministra za gospodarstvo, kako je z deregulacijo cen povzročil ta povišanja cen. Pa bi vas želela spomniti, da je že na prejšnji seji 18. oktobra odgovarjal na poslanska vprašanja na to temo. In gospodarski minister je takrat jasno povedal povedal to, česar se vsi zavedamo, da so danes cene nafte na svetovnih trgih dosegle rekordno visoke vrednosti. Povedal je in pojasnil zelo plastično, da je cena naftnih derivatov sestavljena v grobem iz treh delov, in sicer iz cene nafte na svetovnem trgu, iz trošarin, ki so določene s strani države, in iz marže trgovcev. In to, kar se je liberaliziralo, torej liberalizirale so se le marže. In marže trgovcev vplivajo na ceno nafte v povprečju okoli 6–7 %. Vsekakor ni ta

lockdown, ker se je promet dejansko ustavil, ker so tudi v proizvodnji manj uporabljali, ko so se naftni derivati, energenti manj uporabljali, so cene zaradi tega tudi padle. In zdaj

Tudi sama bi si želela, da bi bile cene naftnih derivatov veliko nižje, saj sem sama dvakrat do trikrat tedensko na bencinski črpalki in vem, koliko se je cena na na en tank zvišala. Povedano je tudi že bilo, da imamo v Sloveniji zakonsko in skladno z evropskim pravnim redom določen pojem ranljivega odjemalca ter zaščito takega ranljivega odjemalca pred odklopom. Ta koncept se imenuje nujna oskrba in je namenjen odlogu odklopa ranljivega odjemalca. Če bi na primer odklop elektrike ali pa ogrevanja nekomu povzročil ogrožanje življenja ali pa zdravja odjemalca ali oseb, ki z njim bivajo, se uporabi ta zakonsko določen pojem in ukrep. Ker pa vsi govorimo v zadnjih tednih o tej energetski revščini, pa je treba opozoriti, da v bistvu ta pojem zakonsko še niti ni določen. Vlada bo podlago pa ima v Zakonu o oskrbi z električno energijo, tu je zakonska podlaga – sprejela uredbo, da bo dejansko sploh ta pojem energetske revščine tudi opredelila. Kot smo slišali, so predvideni določeni ukrepi pomoči, predvsem prejemnikom socialne pomoči in prejemnikom varstvenega dodatka. Tu bi želela opozoriti, da se velikokrat pozablja na prejemnike denarnih nadomestil na Zavodu za zaposlovanje in predvsem, kar nam delavci na minimalnih plačah zelo oporekajo, ki delajo za zelo nizke plače. Žal je velikokrat njihov status nižji od tistih, ki so prejemniki socialne pomoči. Jaz upam, da se bo pri tej pomoči čim bolj pravično in realno določil ta pojem energetske revščine in da ne bodo zajeti zgolj prejemniki denarne socialne pomoči. Večkrat je bilo rečeno, da bodo ljudje na mrzlem že zdaj. Kot smo slišali ali pa videli, tudi moja položnica za energijo ni nič višja, je celo nekaj nižja, ker sem pred kratkim podpisala tisto pogodbo za nadaljnje leto dni, in je 10 % tudi cena nižja. Sedaj se dejansko končnim uporabnikom cene energentov še niso povišale, mogoče tu pa tam komu, ampak tisti ima možnost tudi zamenjave dobavitelja s cenejšim. Ker sem prej rekla, da ta delovna skupina državnih sekretarjev že deluje, so preigrali že določene sprejemljive možne ukrepe. Vlada ima možnost interventne enkratne subvencije socialno ranljivim, kar sem že prej omenila in kar ste tudi vi predlagali na nek način, ali energetske bone ali drug način, ima možnost tudi znižanja DDV na elektriko in plin, na primer z višjih 22 % na nižjo stopnjo 9,5 %, kar je sprejela tudi Španija. In tudi o tem delovna skupina že razpravlja in ta ukrep šteje med enega izmed možnih ukrepov za pomoč državljanom. Da Da pa kar tako država ne more regulirati cen, določene možnosti ima v Zakonu o kontroli cen, ampak bi vam želela tukaj izpostaviti samo nekaj določil, da obstajajo določene omejitve. Zakon o kontroli cen med drugim določa, da udeleženci na trgu svobodno oblikujejo cene na podlagi ponudbe in povpraševanja in drugih konkurenčnih dejavnikov, kar morajo državni organi upoštevati pri določanju ukrepov kontrole cen. Nadalje. Državni organi smejo v posameznem primeru uporabiti le take ukrepe kontrole cen, ki so nujni glede na razlog ukrepa in v najmanjši meri omejujejo konkurenco in so najbližji normalnim tržnim razmeram ter najhitreje pripeljejo do odprave razlogov za ukrepe kontrole cen. In še nadalje. Zakon o kontroli cen tudi določa, da ukrep kontrole cen traja, dokler obstaja zanj razlog, vendar ne dalj kot eno leto. Vlada Republike Slovenije lahko v utemeljenih primerih po tem času na podlagi predhodne analize stanja ukrep obnovi. Trenutno so v Republiki Sloveniji ravno na podlagi tega zakona zaradi izrednega dviga cen naftnih derivatov in s tem posledično dviga cen kurilnega olja že regulirane cene kurilnega olja, to je vlada sprejela tudi na dopisni seji 20. oktobra letos. So pa med drugim regulirane tudi cene učbenikov, ki so edini za posamezni predmet oziroma edini za strokovni modul v določenem razredu. Torej ne gre kar tako za neko daljše časovno obdobje brez utemeljene analize kar široko regulirati in zniževati cen, ker, kot rečeno, se cene morajo oblikovati na podlagi ponudbe in povpraševanja. Cene naftnih derivatov, ker danes največ govorimo o tem, čeprav je res, da se dvigujejo precej tudi ostale cene, gradbeništvo, kmetijstvo in tudi industrija, vsem se določene cene dvigujejo, industrija tudi določenih polizdelkov iz tujine niti ne dobi, tudi če bi plačali po višji ceni. Kar nekaj posledic te covid krize še prihaja in bodo še prihajale ter potrebni bodo tudi neki dolgoročni ukrepi, ne samo kratkoročni, to je zagotovo. Bi pa mogoče poudarila še to glede teh marž, kot sem prej omenila, če se vrnem na ceno naftnih derivatov. Cene naftnih derivatov v Sloveniji se gibljejo podobno kot v sosednjih državah EU. Tisti, ki smo ob meji, vemo, da so prej naši

so pa predvsem, kot sem že omenila, danes vezane na ceno surove nafte na svetovnih trgih. To je največji vpliv za dvig tega. Ko je vlada sprostila cene naftnih derivatov, še enkrat poudarim, to pomeni, da je sprostila marže na naftne derivate, ki pa v celotni strukturi cene naftnih derivatov predstavljajo manjši del, in sicer 6–7 % končne maloprodajne cene. Nabavna cena nafte na svetovnem trgu pa predstavlja okoli 40 % oziroma skupaj z vsemi dajatvami več kot 90 % končne maloprodajne cene goriv. In če primerjamo to, kar je danes že predsednik Vlade povedal, če primerjamo višino marž v Sloveniji, so bile pred liberalizacijo pod pod evropskim povprečjem. In sicer pri bencinu so marže v Sloveniji dosegale okvirno 76 % povprečne bruto marže v evropskih državah, pri dizelskem gorivu 63 %, pri kurilnem olju le 51 % bruto marže v Evropski uniji. Tako kot je bila v preteklosti nizka cena goriv na slovenskih črpalkah odvisna od nizkih cen na svetovnih trgih, tudi sedaj visoka cena goriv ni posledica liberalizacije cen goriv, ampak posledica visokih cen nafte na svetovnih trgih. Imamo pa v Sloveniji seveda tudi Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence in ta je pristojna za nadzor nad prepovedanimi omejevalnimi ravnanji na trgu. In če odkrije, ugotovi kakšna ravnanja, ki lahko pomembno ogrozijo obstoj učinkovite konkurence, potem tudi na to opozori. In v tem primeru je možno sankcioniranje. V primeru stanja na trgu naftnih derivatov se cene goriv v Sloveniji gibljejo podobno, kot sem rekla že prej, kot v ostalih članicah EU in so odraz dogajanja na svetovnem trgu. Ne bom se več s tem ponavljala. Kot sem rekla, vsi se zavedamo, koliko več na bencinskih črpalkah že plačamo to kurivo, je pa realno, da cen ne moremo primerjati z lanskim letom v času covida-19, ampak je treba cene primerjati dolgoročno, nekako tudi v prejšnjih letih pred covidom-19. letih pred covidom-19. Minister za gospodarstvo je tudi zadnjič na tej seji v dodatnem drugem delu poslanskega vprašanja odgovoril, da če bi pa država drastično posegla v neke cene, sicer možnost ima samo še v delu trošarin, se pa zna zgoditi kot − tisti, ki ste malce starejši, pomnite − v prejšnji državi Jugoslaviji, da se bomo mogoče vsak drugi dan vozili ali pa samo na določene številke na tablicah. Treba je ukrepe sprejemati res z neko pravilno mero vplivanja. Seveda, opozicija je lažje populistična, treba bi bilo vse znižati, ampak jaz mislim, da bo vlada, prepričana sem, da bo vlada našla določene ukrepe, da bo pomagala tistim socialno ranljivejšim. Ampak, kot sem rekla, tukaj ne smemo pozabiti tudi na tiste delavce na minimalnih plačah, ne vedno le na prejemnike socialne pomoči. Tudi Tudi tisti, ki so brezposelni in so dolga leta delali in prejemajo tudi nizka denarna nadomestila, velikokrat izpadejo pri takih dodatkih, v pomoči. Ne smemo pozabiti tudi na te. Ker vidim, da delovna skupina aktivno že dela, določene ukrepe sem malo povzela, aktivno delajo na tem, verjamem, da bodo zagotovo našli neke prave, ampak tudi realne pomoči. Verjetno se zavedamo, da kar vsem država žal ne bo mogla pomagati, ampak tistim najbolj potrebnim, najbolj ranljivim pa, sem prepričana, zagotovo bo. Hvala.

nafti, kako se jo je v času epidemije izjemno malo koristilo in kakšna je bila cena takrat. Jaz bi rada opozorila na to, da je bila takrat cena nafte

ohranjala in dvigovala trošarine ne glede na to, da je cena nafte na svetovnih trgih izjemno padla, samo da je bila cena nafte na enem evru. Takrat so državljanke in državljani plačevali višjo trošarino, zato bi bilo smiselno, da bi država pri tem sedaj pomagala, ko je sodček nafte na trgih bistveno višji, da pač tu nekaj požre oziroma da je ta marža potem malce nižja. Res je bila takrat cena in poraba nafte bistveno nižja, ko je bil ta lockdown, ampak vlada je preprečila, da bi cena takrat, ko je bila bistveno manjša poraba, padla pod evro. Če bi bilo vse normalno in če bi bila marža takšna, bi bila cena bistveno bistveno nižja kot evro. Govorila je tudi kolegica o odlogu plačil. Pri odlogih plačil je treba izpostaviti in na to nas opozarjajo tudi humanitarne organizacije, da to ni dobra rešitev. Kajti odlog plačila samo prolongira neko zadevo, ki jo bo treba nekdaj plačati. In če jaz danes nimam denarja za plačilo, ga tudi čez pet mesecev ne bom imela, razen da dobim na loteriji nekaj denarja, da bom lahko pokrila te stroške, kajti dolgovi se kopičijo. In če nekdo res nima danes denarja, je to izjemno izjemno težko in mu je treba danes pomagati. Bilo je govora, da ta vlada bo našla rešitve. Poglejte, danes, sedaj je treba ogrevati, danes rastejo cene, ukrepe bi morali imeti na mizi. Ne govorimo o rokohitrskih odločitvah, ker verjamem, da je treba to spremljati. Na svetovnih trgih in v svetu se je že pokazalo nekje v septembru, kaj se dogaja. Če bi bila vlada takrat ažurna in se ne bi ukvarjala z drugimi stvarmi, bi danes imeli konkretne ukrepe na mizi. Danes s strani predsednika Vlade nismo slišali, kdo bo dobil vavčerje, samo govorijo o 66 tisočih državljank in državljanov, ki bodo deležni teh vavčerjev, pod kakšnimi pogoji, kdaj jih bodo dobili. Ogrevanje je že danes. Napolniti rezervoarje je treba že danes oziroma že pred mesecem so si jih napolnili. Govora je bilo tudi o zamenjavi distributerjev, kajti Petrol je napovedal podražitev. Sedaj ne vem, ali bo to realiziral s 1.

In ja, danes lahko zamenjaš distributerja, je dokaj enostavna zadeva, ampak vsi distributerji bodo nekako sledili v prihodnjem letu dvigu cen, če ne bo na strani vlade in države nekih konkretnih ukrepov. Ni vse zlato, kar se sveti. Hvala.

Res pa je, da ves čas, že vsa ta leta obstajajo, kot ste sami že prej rekli, te izredne socialne pomoči in so lahko ljudje zapadle položnice položnice za kurjavo ali pa energijo ali kaj takega plačali tudi s pomočjo izrednih socialnih pomoči. Ampak jaz nisem govorila o odlogu plačila, ampak o tem, da se odloži odklop, da ne pride do odklopa energije ali pa kurjave. Hvala.

Če ste dobro poslušali odgovor oziroma pojasnilo predsednika Vlade, potem ste najbrž že ugotovili, da je vlada pripravljena na soočenje s to problematiko, ki ste jo danes izpostavili. Mislim, da nimate več kakršnihkoli pomislekov. Jaz bi vas na tem mestu vseeno vprašal, kaj ste vi, Socialni demokrati, storili v boju proti energetski revščini v zadnjih dvajsetih letih, ko ste bili na oblasti. Ta odgovor bi rad. To bi rad slišal iz vaših ust, predlagateljica. Kaj ste konkretno storili? Ker ta problem ni od lanskega leta, niti od predlanskega, ampak me zanima, kaj ste vi v teh dvajsetih letih vladanja storili doslej. Kajti o energetski revščini, o revščini nasploh in vseh takih demagoških populističnih temah govorite samo takrat, ko ste v opoziciji. To morate priznati. Ko ste na vladi, o tem niti besede. In me zanima, kaj ste storili. In kaj bi storili, če bi vladali danes? Kaj bi vi že storili? In In od kje bi vzeli denar, če ste mislili, da bi kar talali vsepovprek, kar tako, zaradi populizma. Kar ne verjamem, da bi, kajti v trenutku, ko bi bili na vladi, bi tudi pozabili na energetsko revščino, na revne in na vse ostalo, tako kot ste vse doslej. Vemo, da ta problem dviga cen energentov in dobrin ni samo v Sloveniji, ampak v celem svetu. Zelo radi zagovarjate neke zelene prehode, brezogljično družbo, neuporabo fosilnih goriv in tako naprej, po drugi strani niste za to, da bi se gradile hidroelektrarne, da bi se postavljale vetrne elektrarne. Niste za to, da bi se posodobilo energetsko omrežje; doslej niste na tem področju naredili ničesar. In ko se gradi, postavlja fotovoltaika, vemo, da se energetsko omrežje, predvsem nizkonapetostno, sploh ni sposobno

lahko bi bila mnogo boljša. Ampak ker pač doslej niste na tem ničesar naredili, dela na tem vlada, trenutna vlada. Veliko je tudi denarja razpisanega pri Ekoskladu za energetsko obnovo stavb, za menjavo stavbnega pohištva, za menjavo kurilnih naprav, za vgradnjo toplotnih črpalk in tako naprej. To je tisto, kar bo tudi zmanjšalo to vašo energetsko revščino, ki jo predvsem vi širite, ker tega tęrmina v Evropi sploh ni. In to so tisti ukrepi – dvig plač, dvig pokojnin, dodatki. Podprite Zakon o dohodnini, da se bodo plače dvignile. To so ukrepi, da bodo ljudje imeli denar, da bodo lahko potem tudi plačevali ogrevanje.

igrali na to karto, da je povsod energetska revščina, da nihče več ne more plačevati ogrevanja, da bodo vsi na mrzlem, potem iz tega ne bo nič. In še enkrat na koncu, dajte še enkrat, prosim, razložiti ljudem, povejte, kaj ste v zadnjih dvajsetih letih, ko ste vladali, naredili proti energetski revščini in kaj bi naredili, če bi vladali danes. Samo to me zanima.

Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Jaz pa za razliko od svojega predhodnika ne bom spraševal, kaj se je dogajalo v partizanih, ali je bilo prav, da so se borili proti okupatorju, kaj se je dogajalo v času, ko so čarovnice sežigali, ali kaj se je dogajalo pred desetimi leti.

Povsem se zavedam, da za to, da cene energentov rastejo, ni kriv ta državni zbor, ni kriva ta vlada, in s tem se strinjam. Povsem enako je, da tudi ta državni zbor, ta vlada ni kriva, da je prišla epidemija covida-19. Kriva pa je, da jo je zavozila in imamo katastrofalne rezultate. In da to preprečimo, kar se tiče energetske revščine, smo že nekajkrat naslovili temo, kako je treba pomagati. Jaz si res želim, da ko predstavniki vladajočih govorite besede »stopimo skupaj, pozivamo vas k sodelovanju«, tega ne razumete na diktatorski način. Kaj je diktatorski ali avtoritativni način? Da diktator reče: Jaz sem genij, vse, kar povem, je prav in vem pa čisto vse in vi mi dajte slediti v celoti. Če tako razumemo »stopimo skupaj«, nikoli ne bomo stopili skupaj. Prvič, vaš šef ni genij, ker drugače stanje glede covida-19 ne bi bilo takšno, kakršno je, in diktatura pač ne sodi v moderni demokratični sistem. Lahko pa rečemo obratno - ja, verjamemo v rek »stopimo skupaj« in »pozivamo k sodelovanju«, ampak prostor za sodelovanje je ta dvorana Državnega zbora Republike Slovenije. Prostor za sodelovanje so tisti zunanji prostori, kjer potekajo odbori. To ni prostor na strehi tega parlamenta, to ni prostor tam nekje. Prostor je v tem parlamentu. In kako se sodeluje? Tako, da imamo konkretno temo in, spoštovane in spoštovani, predlagamo rešitve. Samo malo bom skočil vstran, danes sem ponovno na vlado naslovil poziv zakaj, kaj je razlog, ali je to tako sovraštvo do opozicije ali kaj je razlog, da bolj ali manj vse koristne predloge opozicije zavrnete? Pa sem prejšnji teden naštel, ampak samo del, 34 koristnih predlogov, kar se tiče boljšega obvladovanja epidemije. Ne, ne pa ne. Mimogrede, danes sem ponovno vložil to, kar ste mi zavrnili aprila tega leta, da, prosim lepo, omogočite otrokom, da se testirajo preko sline, če to želijo, ker to marsikatere države naredijo. Pri nas pa ne pa ne pa ne in rajši povzročate stres. Poglejte, spoštovane in spoštovani, nihče od tukaj prisotnih in tudi od vlade ni kriv, da grejo cene energentov gor. Zato je pa Evropska komisija pravilno odreagirala 13. oktobra. Kaj pa je naredila Evropska komisija 13. oktobra? Predlagala je državam članicam, kaj naj naredijo, da pomagajo ljudem, ki jim je najtežje ali težje. Je zelo dosti stvari popisanih, ampak tukaj govorijo tudi o izrednih dohodkovnih podporah za energetsko revne potrošnike, govorijo o vavčerjih, delnih plačilih računov, govorijo o odobritvi začasnih odlogov plačil in računov, varovalki za preprečitev odklopa iz omrežja in tako naprej. Zanimivo, da je podobne predloge pred vse nas preko poziva naslovila Zveza potrošnikov Slovenije na področju kontrole maloprodajnih cen energije za gospodinjstva in tako naprej. Dosti predlogov, v praksi pa, če poenostavim, gre za to – vse narediti, da nekdo, ki zaradi ekstremne situacije v tem trenutku ne more plačati energenta, ne bo odklopljen. Narediti vse, ampak sedaj; ne preko obljub, da nekoč pa bomo, da se tistim, ki potrebujejo pomoč, pomaga. Več je načinov – so vavčerji, je marsikaj drugega. Pa še nekaj podobnega. Zakaj je ta poziv Zveze potrošnikov nekoliko bolj pomemben, kakor se zdi? Ker je ta poziv tudi formalni razlog, da lahko vlada odreagira preko veljavnega Zakona o kontroli cen. Mi do danes, razen enega počasnega ukrepa, to je poseg v kuriva, nismo bili deležni, če gledamo tisto tabelo, mislim, da je na tabeli že 20 evropskih držav, ki so reagirale. Saj koliko je to učinkovito, se bo preverjalo čez čas. Mi smo danes Mi smo danes tukaj, ker želimo razpravljati in predlagati konkretne ukrepe. Imam problem, ker razpravljam s prazno flašo vode. To je hud problem, veste. Tisti, ki je sedel za prazno flašo vode, je metal očitke na to stran. Sedaj, ko lahko odgovorim, je pa tam samo prazna flaša vode in napol poln kozarec. Ja, komu potem pa govorim?! To je hud problem in to je znak, kako se pa zavedamo problema energetske revščine. Kaj me je dodatno razburilo, sem zato nekoliko čustven, čustven, ko pride predsednik vlade katerekoli države in reče – stopimo skupaj, pozivam k sodelovanju; potem pa nas začne fockati, kot da smo otroci, ki se nočejo testirati v osnovni šoli. Pa teh otrok se ne sme fockati, mimogrede. Potem ko začne govoriti o fundamentalistih in podnebni klimi, ja, to je isti človek, ki je govoril, da je varovanje narave preko Nature strel v koleno; in potem ko nam začne razlagati, ali smo prebrali gradiva. Ja, saj to je problem, prebrali smo jih preveč natančno. Tisti, ki ste poslušali, kaj je govoril Franjo Trček. Če bi bila vlada korektna, bi se mu zahvalila. Tisti, ki poslušate, kaj govori poslanka Bojana Muršič. Vlada bi se morala zahvaliti za pobude in jih sprejeti. Sedaj pa se, spoštovane in spoštovani, pogovarjam s prazno steklenico vode. Hvala za to. Hvala lepa. Pa malo se umirite tudi lahko, ni treba kakšne demagogije zganjati.

na moje vprašanje so odgovarjali z besedami o diktaturi in tako naprej. Jaz sem vprašal in še enkrat sprašujem – Kaj ste v Socialnih demokratih storili proti energetski revščini v zadnjih dvajsetih letih, ko ste bili na vladi? In zakaj o energetski revščini tako pompozno govorite samo takrat, izključno, ko ste v opoziciji? Hvala lepa. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Besedo ima Leon Merjasec. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Iz stališč in razprav je videti, da je situacija resna, vendar po moje obvladljiva in bo obvladljiva. V preteklosti so bile nizke cene goriv posledica nizkih cen nafte na svetovnih trgih. Tudi sedaj visoka cena goriv ni posledica liberalizacije cen goriv, ampak posledica visokih cen nafte na svetovnih trgih. V preteklosti je vlada sprostila cene naftnih derivatov, sprostila je marže končne maloprodajne cene. Nabava cene nafte na svetovnem trgu predstavlja okoli 40 %, skupaj z vsemi dajatvami pa več kot 90 % končne maloprodajne cene goriv. Moramo pa še povedati, da ko je vlada v letu 2020 sprostila ceno vseh goriv, so bile cene nafte na svetovnih trgih izredno nizke. Zakon o kontroli cen določa tudi, da ukrep kontrole cen traja toliko časa, dokler obstaja razlog zanj, vendar ne dlje kot eno leto. Trenutno pa se v Republiki Sloveniji na podlagi zakona regulira cene kurilnega olja in pa cene učbenikov. Pri električni energiji imamo v Sloveniji že 2 leti razmeroma nizke cene elektrike za gospodinjstva. V prvi polovici leta 2020 pa še dodatno znižanje v času prvega vala covida-19. Vlada tudi pripravlja dodatne ukrepe za socialno ogrožene v primeru, da bi do ogrožajočih podražitev energentov prišlo. Eden od ukrepov odjemalcev električne energije je tudi zamenjava dobavitelja, ki je brezplačna in ki jo lahko vsak potrošnik tudi naredi, zato si lahko odjemalci s pravočasno menjavo dobavitelja zagotovijo ugodnejšo ceno. Moramo pa še povedati, da je kakršnakoli regulacija cen na trgu v nasprotju z evropskim pravnim redom na področju notranjega trga in energetskega trga. Eden od ukrepov, ki ga vlada pripravlja, je tudi ukrep enkratnega subvencioniranja socialno ranljivih v gospodinjstvu iz vira sredstev sklada za podnebne spremembe ali proračuna. Ta subvencija bo naslavljala socialno ranljive skupine, ki imajo veljavno odločbo o socialni podpori. Kar pa se tiče, da je vlada zavozila epidemijo, bi pa predlagal, da vsak pred svojim pragom pomete in premisli, kaj je doprinesel k temu. Hvala za pozornost.

Cene zemeljskega plina so v razumnih mejah in pri nekaterih dobaviteljih so se dvignile v začetku oktobra, nekateri pa dvig načrtujejo v letu 2022. Naj poudarim, da se zaenkrat cene še niso dvignile, načrtujejo pa se v začetku leta 2022, in sicer za okoli 10 %, kar pa ni tako zelo drastično. Vse podražitve so posledica specifičnih situacij dobaviteljev na veleprodajnem trgu, pri čemer se trenutni skoki cen na veleprodajnem trgu ne odslikavajo neposredno v maloprodajne cene za potrošnike. Kot je rekel že razpravljavec pred menoj, vsak se lahko odloči tudi za menjavo dobavitelja električne energije in enostavno zamenja pogodbo z drugim, cenejšim dobaviteljem. Maloprodajne cene električne energije in zemeljskega plina ni mogoče regulirati, ta cena se določa prosto na trgu. Začasno je mogoče zmanjšati plačevanje nekaterih prispevkov, ki so vezani na plačilo elektrike in plina, a te izpadle prispevke je treba vzeti drugje ali pa jih dodatno zaračunavati pozneje. Vsi prispevki, razen DDV in trošarine, imajo svojo zakonsko namembnost, povezano z delovanjem omrežja in podnebnimi cilji, ki se jim ne moremo odreči brez posledic za izvajanje potrebnih ukrepov ali za izpolnitev podnebnih zavez. V primeru oskrbe s toploto iz sistemov daljinskega ogrevanja ceno toplote regulira Agencija za energijo na stroškovni način. Distributer toplote mora pri določanju tarifnih postavk upoštevati maksimalno izhodiščno ceno, prilagaja pa lahko variabilni del, ki je povezan tudi z vhodnimi stroški energentov za proizvodnjo toplote. Zaradi zelo različnih sistemov daljinskega ogrevanja iz njihovih virov za proizvodnjo toplote so že danes cene toplote iz sistemov zelo različne, v razmerju okoli 1 : 3, kar je razvidno iz objave letne analize, ki je dosegljiva na strani Agencije za energijo. Kot posledica verjetno novih, nekoliko višjih nivojev cen zemeljskega plina lahko pričakujemo korekcije variabilnega dela cene toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja, ki so v pretežni meri vezani na ta energent. Dvig cene za oskrbo s toploto je običajno zelo previden, tudi zaradi primerjave z možnimi alternativami v lokalnem okolju, in je odvisen od dobavnih pogodb ter, kot je bilo rečeno, energentov za proizvodnjo toplote v konkretnem lokalnem sistemu daljinskega ogrevanja. Pojem energetske revščine v Sloveniji ta čas še ni zakonsko določen in količinsko opredeljen. V ta namen bo vlada sprejela uredbo, ki ima zakonsko podlago v ravnokar sprejetem Zakonu o oskrbi z električno energijo. Imamo pa v Sloveniji že zakonsko in skladno z evropskim pravnim redom določen pojem ranljivega odjemalca in zaščite takega odjemalca pred odklopom. Ta koncept se imenuje nujna oskrba, ki je namenjena odlogu odklopa ranljivega odjemalca, če bi tak odklop pomenil ogrožanje življenja ali zdravja tega odjemalca oziroma oseb, ki bivajo z njim. Nujna oskrba ni namenjena redni oskrbi socialno ogroženih državljanov. Za socialno ogrožene državljane imamo socialne podpore, energija pa je tržno blago, ki ga je treba kupiti in plačati. Stroški za oskrbo z energijo so realni in jih ni mogoče odpraviti s čarobno palico. Koncept nujne oskrbe je v primeru oskrbe z elektriko in plinom zelo redko uporabljen, saj je podpis pogodbe o dobavi z novim dobaviteljem daleč najbolj enostaven način, da se kdorkoli izogne odklopu pa tudi zvišanju cene. Pri tem ni nobenih pogojev in vprašanj, zgolj podpis pogodbe. V času, ko se dobavitelji odločajo za dvig cen, je treba spodbuditi potrošnike, da na tak dvig cen reagirajo z menjavo dobavitelja. In to je naraven tržni način, da se podražitve omejijo na minimum, ki je pogojen z dejanskimi višjimi veleprodajnimi cenami in ne z maržami dobaviteljev. Hvala. Hvala lepa.